Jučer je najavljeno da ćemo objediniti točke 5. i 6. Ima li netko protiv? Nema. Onda znači točke 5. i 6. radit ćemo zajedno. A to je - Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 523 - Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 524 Predlagatelj akta jednog i drugog je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski akti rasprave u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu financija, uvaženi Ivica Mladineo. Izvolite. **Mladineo, Ivica** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Pred nama su izmjeni dva zakona i to zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, kao i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke. Ovim zakonom su uređena posebna plaćanja pa plaće, mirovine i druge primitke, na plaće od obrta i slobodnih zanimanja, na plaće od imovine, od kapitala i od osiguranja. Propisano je i ograničeno vremensko važenje ova dva zakona. Prvi Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalnih djelatnosti rok važenja do kraja 2. mjeseca, dok je predviđeno za Zakon o posebnom porezu na plaću i mirovinu da traje do kraja 2010. godine. Ovim zakonom se vodilo računa i štitilo interese najsiromašnijih i socijalno osjetljivih skupina društva koji teret gospodarstva i najteže podnose, tako da je i uvođenjem ovog zakona jedan veliki broj obveznika poreza na plaće i mirovine ostao van poreznog opterećenja. Tako da je 550 tisuća zaposlenih kao i 800 tisuća i 70 umirovljenika bili oslobođeni plaćanja ovog poreza. Pitanje koje treba i zbog čega se donose ovi? Donose se zbog toga da se i dalje zaštiti interes i brige o najsiromašnijim socijalno osjetljivim skupinama društva koje teret gospodarstva najteže i podnose, pa je prijedlog da se ukine prva stopa ona stopa od 2% to je na oporezivanje preko 3 do 6 tisuća kuna i predviđeno je da se ta stopa ukine za posebni Zakon na plaće i druge primitke ukinulo bi se od 1. 7. a za posebni porez za samostalne djelatnosti i druge primitke od 1. 9., jer je on uveden dva mjeseca kasnije. Ovim izmjenama zakona također bi se rasteretilo jedan veliki broj onih koji najteže podnose ovaj porez, tako da bi 720 tisuća zaposlenih i 190 tisuća umirovljenika ovim izmjenama zakona ne bi plaćali ovaj posebni porez. Smanjivanjem i ukidanjem ove stope ukupno bi otprilike do kraja godine bilo manje naplaćeno 480 milijuna kuna. Zbog čega idemo po hitnom postupku? Idemo zbog toga da se obveznici ipak imaju više vremena za pripremiti, da mogu lakše obračunavati znajući da i onda kada smo donijeli onaj zakon zbog situacije koja je bila, koji je donesen zadnji čas, bili su veliki problemi kod poreznih obveznika. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. I prvo su na redu klubovi. U ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Na prvi pogled Vlada donosi pred Hrvatski sabor dobru vijest. Donosi vijest da će rasteretiti najsiromašnije u našoj državi davanja u visini od 480 milijuna kuna u ovoj godini. Ali to je samo na prvi pogled. Da je Vlada došla sa informacijom da raste prihod države nakon konsolidiranim osnovama, da je došla sa informacijama od dobrim makro ekonomskim kretanjima i prvim pozitivnim efektima svojih mjera i svoje ekonomske politike, onda bi ova vijest bila dobra ne samo za one koji imaju manja primanja od 6 tisuća kuna mjesečno, nego i za čitavu državu. Ali nažalost, ovdje se radi zapravo o kupovanju naklonosti javnosti bez stvarnoga pokrića. Ovdje se radi zapravo i o priznanju Vlade da je lani u srpnju pred Hrvatski sabor došla s prijedlozima koji su nanijeli samo štetu i da je sada u poziciji da je od takvih prijedloga i takve politike mora odustajati. Jer lani u srpnju kad je uveden harač, kad smo uveli više trošarine na mobitele, kad smo uzeli novac za naknade nezaposlenima, Vlada je obećala da će redovito izvještavati Sabor o efektima svojih antirecesijskih mjera i da će sukladno pozitivnim efektima ukidati jednu po jednu antirecesijsku mjeru kako je ona to zvala, a mi smo jasno i glasno od prvoga dana govorili da to nije skup antirecesijskih mjera već nažalost upravo suprotno, da će takve mjere izazvati poremećaje ne samo u fiskalnoj stabilnosti nego općenito na tržištu, a osobito u potrošnji građana i upravo se to dogodilo. Svi relevantni subjekti, od makroekonomista do predstavnika poslodavaca, predstavnika sindikata i odgovornih političara upozoravali su da uvođenje dodatnih nameta, a Vlada ne voli da se to zove haračem, neće izazvati pozitivne nego negativne efekte. Jer takve mjere nisu sinkronizirane sa jednom općom, dobro strukturiranom, jasno ciljanom politikom protiv recesije. I danas Vlada kuka i plače, sinoć ministar Kalmeta, da kad god se predlože neke mjere koje zapravo znače restrikcije u javnoj potrošnji da se onda svi oni na koje se to odnosi rukama i nogama bore protiv takvih promjena, odnosno protiv takvih restrikcija. Pa naravno da će to biti, a što je Vlada očekivala? Godinama uljuljkivan socijalni pakt koji nije imao za cilj ekonomski rast nego kupovanje glasovanje nije mogao drugačije niti završiti, jer malo tko će se odreći onoga što mu je obećano i što mu je godinama davano. odrekli bismo se mi svi ponečega da je onaj tko je predlagao odricanje prvo krenuo od sebe i pokazao kako to efikasno efikasno izgleda kad onaj tko predlaže ima apsolutni uvid u situaciju i želi dati primjer svim slojevima društva kako se može boriti protiv recesije smanjenjem javne potrošnje. Nijedno jedino ministarstvo u proteklih godinu i pol dana nije napravilo program po kojemu bi stvarno utvrdilo višak zaposlenih, zbrinulo taj tehnološki višak, unaprijedilo funkcionalnost i efikasnost svojih službi i ostvarilo određene uštede. Premijerka Kosor kaže da je zahvaljujući Vladinoj politici samo u sektoru javnih poduzeća ušteđeno milijardu i pol kuna. Od čega? Od planova naravno, planovi su srezani. Proračuni su srezani, ali nije srezana razina potrošnje u odnosu na 2008. godinu. I drugo, što znači milijardu i pol kuna u situaciji kad nam svakodnevne afere pokazuju i to malobrojne afere, jer ovo što je do sada zavaljano u javnosti to je tek kap u moru da se štete u pojedinačnim aferama penju i do 400 milijuna kuna. Što znači ušteda od milijardu i pol kada samo u jednom poduzeću u kojemu država ima svoj suvlasnički udio štete se penju na nekoliko stotina milijuna zbog lošeg gospodarenja. Ne znači ništa. U međuvremenu Vlada je stalno obećavala da će izaći sa konzistentnim paketom antirecesijskih mjera, a to je ako se sjećate u 11. mjesecu prošle godine obećala i poslodavcima da čim prođu predsjednički izbori u siječnju, dakle čim se stvore uvjeti da nepopularne mjere neće utjecati na popularnost nekih političara koji su se natjecali u predsjedničkoj utrci, kreće u implementaciju mjera koji neće svima biti po volji, ali će dugoročno donijeti fiskalnu stabilnost, rezanje troškova i zamah gospodarstvu. Koji je to danas datum? U kojem smo mi to mjesecu? Šta smo mi to vidjeli u proteklih pet mjeseci? Jedno veliko ništa. Vidjeli smo jedan demagoški pokušaj da se kroz tzv. varijante a, b i c hrvatsko gospodarstvo optereti novim kreditima i to je proglašeno vrhu naravnom sjajnom mjerom koja će konačno omogućiti da gotovi novac uđe u hrvatsko gospodarstvo. Koji je rezultat te politike? Ne treba ponavljati što smo čuli neki dan iz Opatije. Spuštanje obveznih rezervi neće se nastaviti, 10 milijardi kuna neće se ostvariti ove godine, zašto? Jasno i glasno je rečeno, zbog toga što do sada plasirana sredstva u iznosu od manje od 3 milijarde kuna nisu završila tamo gdje su trebala završiti, a to znači u onom dijelu realnoga sektora koji je proizvođački, koji je prerađivački, koji generira novu vrijednost i koji spašava radna mjesta. Nego su uglavnom otišli, ta sredstva su uglavnom otišla za refinanciranje dugova i u javni sektor. O takvim garancijama Središnja banka više neće servisirati tu politiku. I mi moramo biti svjesni toga da Vlada nema snage uhvatiti se u koštac sa najvažnijim pitanjima i ove godine osigurati radikalne rezove. Potpuno je očekivano da Vlada koja svoju politiku temelji na stranačkim interesima u godini prije izbora neće ići u nikakve radikalne promjene. Ali onda treba jasno i glasno reći da ta stranka ovoga časa nema na srcu spašavanje hrvatskoga gospodarstva nego spašavanje svoga političkoga rejtinga. E da li je to državničko postupanje procijenit će sami birači. Ali je činjenica da je unutrašnja nelikvidnost u međuvremenu narasla na 28 milijardi kuna, od čega država generira dobar dio toga iznosa. Država bježi ko vrag od tamjana od samoga spomena multilateralnih kompenzacija jer ona duguje jako mnogo, kao što duguju i njoj, ali ona ne želi ući u procese prebijanja tih dugova kao što je napravljeno 2001., odnosno odnosno 2000. na 2001. kada je samo tom mjerom anulirana 1/3 ukupnoga unutrašnjega duga. Država je jedan od najvećih dužnika. U ovih 28 milijardi kuna vidi se zapravo nesposobnost hrvatskoga gospodarstva da se uhvati u koštac s činjenicom da država ne plaća svoje obveze. 5 milijardi gotova novca vraćenih od strane države po indeksu 1 naprama 3 koji funkcionira uvijek u unutrašnjoj nelikvidnosti kad u tome sudjeluje država generirao bi 15 milijardi povrata dugova i oslobađanja novoga kapitala za ekonomski razvoj. Država to ne čini. Ona nudi poduzećima da se dodatno zadužuju. I ne samo to, onda se dodatno zadužuje, a nama se mjesecima govori da svaka nova tranša od 500 milijuna eura zapravo ne znači nikakvo novo zaduživanje jer se radi o refinanciranju duga, ali nitko iz Vlade neće reći istinu da kamatna razlika samo, samo kad bi to uzeli u obzir je puno nepovoljnija, jer kredite koje smo uzimali po 3% danas refinanciramo kreditima od 5 i pol, 6 ili 7%. To je istina, a to netko mora platiti. Mi imamo situaciju da ne postoji dobra komunikacija, čak štoviše da u ovoj krizi kakva jest koja zahtijeva apsolutno otvorene sve komunikacijske kanale između središnje banke, Ministarstva financija, ali jednako tako i ekonomskih savjetnika koji opslužuju Vladu, dakle u toj situaciju mi te komunikacijske kanale nemamo otvorene, nego čak štoviše jedna od najvažnijih ekonomskih savjetnica Vlade Republike Hrvatske kaže Vlada nema niti snage niti političke volje za bilo kakve promjene. Guverner središnje banke kaže Vlada nije sposobna provoditi antirecesijski program i mi u tome nećemo više sudjelovati spuštanjem razine opće pričuve. Zar to nije dovoljno da se upitamo tko vodi gospodarstvo u Vladi i zašto ministar gospodarstva sve manje i manje govori na sjednicama Vlade, gdje je on uopće? Da nije medija ne bi ni znali da je jučer bio u Bugarskoj. Kad ste vidjeli zadnji put ministra gospodarstva? Tko radi mora obavijestiti ovu javnost što radi, kako radi i kako funkcioniraju resori u Vladi i na koji način komunicira sa prvim čovjekom gospodarstva u Vladi. U ovoj situaciji, u travnju 2010. godine treba jasno i glasno reći hrvatskoj javnosti sa ovakvom politikom Vlade nema nikakve šanse za poboljšanje gospodarskoga stanja u 2010. godini, a nažalost zbog prirode političkih procesa to se neće moći dogoditi niti u 2011., jer tko god došao u poziciju da vodi Hrvatsku sljedeće godine na sljedećim izborima da dođe sa konkretnim najgotovijim programom kojega će istoga časa početi realizirati, prvi efekti će se vidjeti za 3 do 6 mjeseci. To treba reći javnosti. Pogledajte kako se odnosimo prema onima za koje tvrdimo da nas jedini mogu izvući iz krize. Malo i srednje gospodarstvo ove godine iz proračuna dobit će nešto više od 300 milijuna kuna, od čega više od stotinu milijuna kuna ide na reprogram dugova, odnosno subvencioniranje kamata. S druge strane turizam. Svi govorimo o tome da će nas turistička sezona spasiti, a onda dolazimo s informacijom da na žalost ove godine idemo u tzv. last minute grupu, što znači da ćemo prihode ostvariti, pod jedan tek u 7. mjesecu, dakle nema avansnog plaćanja i drugo da ćemo svoj proizvod morati prodavati po 15 do 20% jeftinijim cijenama nego što su sada oglašene u svim turističkim katalozima. Onaj tko ne zna što je last minute nek ode u agenciju pa neka vidi kako se prodaju, pod kojim uvjetima last minute programi. Mi se na to oslanjamo. Ako Vlada nije svjesna što se i kako događa, vrijeme je da kaže mi to ne znamo, mi to ne možemo i mi odlazimo, a neka narod odluči tko će voditi ovu zemlju. Hrvatska narodna stranka ne podržava ovakvu politiku Vlade, smatra da Vlada nije sposobna voditi Republiku Hrvatsku i traži od Vlade da podnese javno svoj teret odgovornosti. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I ja bih molio sve sudionike koji će danas raspravljati prvo da se drže teme. Molim vas bez dobacivanja iz klupe, dogovaramo se na početku kak bumo delali, da se drže teme. Molim vas, oduzet ću vam riječ da uopće govorite o ovoj temi ako ne prestanete na taj način se ponašati. Uvažena zastupnice nemojte to činiti. Znate da se držite teme i da se u okviru te teme raspravlja. Dakle sad imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Pa kolega Richembergh je puno rekao netočnosti, obzirom da on i nije govorio o temi i o zakonima, on je pričao o stranačkoj dužnosti što je trebao. Ali moram reći netočno je to, on je prije svega rekao da je ova Vlada htjela ovim potezom, ukidanjem ovog poreza od 2% kupiti naklonost birača, što je potpuno netočno. Prije svega Vlada je pokazala da je odgovorna i da je shvatila u kojem trenutku se nalaze ove socijalne kategorije građana i koliko im to znači, radi čega ste vi protiv ja ne znam da im se ukine ovaj porez od 2% i tako olakša preživljavanje, pa mi nije jasno zašto ste vi protiv radnika, protiv mirovina umirovljenika i samostalnih djelatnosti kojima bi ova 2% puno značila. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime ispravio bih netočan navod gospodina Beusa koji je ustvrdio da uvođenje kriznog poreza nije bila antirecesijska mjera. Naime, ja bih ga podsjetio na vrijeme kad je uveden taj krizni porez, dakle da smo tada bili izloženi najjačem intenzitetu krize i da smo se našli pred opasnošću urušavanja financijskog sustava zemlje. Prema tome, i uvođenje kriznog poreza, i smanjenje državne potrošnje kroz državni proračun i mjere Hrvatske narodne banke koje su poduzete da bi se stabilizirao bankarski sustav, dakle sve su to bile antirecesijske mjere. One su nam omogućile očuvati makroekonomsku stabilnost zemlje, jer u suprotnom ja ne znam što vi prizivate, valjda Grčku pa da odradi ulica posao umjesto vas u oporbi. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Beus Richembergh je rekao nekoliko netočnih navoda, a jedan je od njih da ni jedno ministarstvo nije napravilo uštedo. To je apsolutno netočno. I u organizacijskom dijelu dakle …/Govornik se ne razumije./… uštedu a ja poznam malo bolje stanje u Ministarstvu zdravstva pa vam želim reći da je samo u području bolovanja i lijekova ušteđeno gotovo milijardu kuna, a istovremeno osigurana visoka kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite. Ja ne znam što bi vas zadovoljilo jer kod vas je to sve jedno veliko ništa. Vas bi vjerojatno zadovoljilo da za svaki svoj potez, kao što ste rekli, se jave vama pa da vi onda vaše stručne, ekonomske kvalifikacije kažete da ne valja i da je to nešto veliko ništa. **Jarnjak, Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Ivan Škaričić. Izvolite. **Škaričić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ispravio bih 2 netočna navoda. Prvi je Hvala socijalna prava i poticaji možda i veći nego u nekim zemljama EU, a nitko se toga ne želi baš tako lako odreći. Drugi netočan navod je da se Vlada u svojoj politici rukovodi stranačkim interesima i da zastupa samo stranačke interese. Naprotiv, Vlada se rukovodi interesima hrvatskog naroda i svih građana RH u svojoj ekonomskoj politici i inače u svojoj politici. A da je tako možete vidjeti sve ankete koje govore o popularnosti Vlade i premijerke, koja je u porastu. (HDZ)** Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. da nisu postignute nikakve uštede na stavkama ministarstva. On je upravo sam rekao da upravo sektor javnih poduzeća je uštedio milijardu i pol kuna. Vidljive su uštede i na stavkama ministarstava i to ne na teret programa kako vi kažete nego stvarne uštede rashoda na stavkama ministarstava. Pa u konačnici vidljive su uštede i na stavkama Hrvatskog sabora. Znači, obuhvaćen je veliki dio javnog sektora. Pa upravo su u tijeku pregovori i sa ostalim korisnicima proračunskih sredstava. Vi govorite o radikalnim reformama, nažalost do nekih reformi će morati doći i to će morati osjetiti svi korisnici javnih proračunskih sredstava. Pregovori su u tijeku i vjerujem da će biti uspješno i završeni. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Nastavljamo s raspravom po klubovima, sada je na redu klub HDZ-a i govorit će 2 uvažene zastupnice. Prvo uvažena zastupnica Nevenka Majdenić, a iza toga uvažena zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade. S obzirom da je objedinjena rasprava ja ću se osvrnuti na prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke. Klub zastupnika HDZ-a razmatrao je prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke te ga podržava i predlaže njegovo donošenje po hitnom postupku. Kod razmatranja ovog prijedloga izmjene zakona potrebno je da se nakratko podsjetimo da smo u 7 mjesecu 2009. godine, kada smo o ovom zakonu raspravljali ovdje u Saboru, predlagatelj zakona je obrazložio da ovaj zakon ima privremeni karakter, da on ima ograničeno vrijeme trajanja i da prestaje važiti 31. prosinca 2010. godine i da se nakon toga više neće plaćati ovaj porez. Isto tako rečeno je da se ovaj zakon donosi zbog prevladavanja utjecaja svjetske financijske ekonomske krize čiji se negativan utjecaj odrazio na gospodarsku situaciju u RH te da se te da se zbog smanjene gospodarske aktivnosti državni proračun neće moći uobičajeno puniti te bi došlo u pitanje financiranje javnih obveza posebice dinamika isplate plaća, mirovina i socijalnih davanja. Mislim da je potrebno i reći da je od dana stupanja na snagu ovog zakona, dakle od 01. kolovoza 2009. godine do 17. ožujka od posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke te posebnog poreza na na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke da je ukupno naplaćeno milijardu 676 milijuna 208 tisuća 29 kuna. Potrebno je također istaknuti da je zakonom bilo isključeno više od trećine zaposlenih osoba i tri četvrtine umirovljenika, odnosno poreznih obveznika s najmanjim primanjima ispod 3 tisuće kuna. Mislimo da se na taj način osobito štitio interes i vodilo računa o najosjetljivijoj skupini društva. Izvan obveze plaćanja posebnog poreza po ovom zakonu, dakle izostalo je 575 tisuća zaposlenih dakle, porezna obveza utvrđivala za 1 milijun zaposlenih 870 tisuća umirovljenika nisu bili obvezni plaćati poseban porez, a njime je bilo obuhvaćeno 290 tisuća umirovljenika. Ali, Vlada je već tada kod donošenja ovog zakona, dakle u srpnju prošle godine, rekla da se primjena tog zakona može i prije toga roka djelomično ili u potpunosti ukinuti ukoliko se za to steknu uvjeti. S obzirom da je sada ocjenjeno da postoje uvjeti za izmjenu ovog zakona predlaže se ukidanje prve stope poreza od 2% na plaće, mirovine i drugih primitaka koji su veći od 3 tisuće, a manji od 6 tisuća kuna i to konkretno znači da bi se sve plaće, mirovine i drugi primici ispod 6 tisuća kuna bili neoporezivi ovim porezom od 01. srpnja 2010. godine. u klubu HDZ-a podržavamo u potpunosti ovaj prijedlog izmjene zakona jer će osloboditi obvezne primjene posebnog poreza dodatnih 720 tisuća zaposlenih i 190 tisuća umirovljenika što će do kraja vremena primjene ovog zakona, odnosno do kraja ove godine osloboditi oko 450 milijuna kuna. Vjerujemo da će ova sredstva završiti u dodatnoj potrošnji građana, na taj način potaknuti gospodarstvo i zaštititi radna mjesta. Ono što je zanimljivo, a evo o tome je i govorio i predstavnik Hrvatske udruge banaka, zanimljivo je da usred krize da je porasla štednja građana što je zaista dobro. Međutim, treba reći da zbog stalnih psiholoških pritisaka, pa i iz ove sabornice, iz oporbe, smanjena je potrošnja i smatramo, jednim dijelom, i smatramo da svi zajedno moramo podići podići potrošački optimizam građana, moramo stvoriti pozitivno psihološko ozračje koje će potaknuti potrošnju, pojačat gospodarski razvoj, a to je onda put oporavka izlaska iz krize. Naš klub zastupnika također podržava prijedlog da se ovaj zakon donese po hitnom postupku jer ne vidimo razloga da se njegova primjena ne bi počela 01. srpnja 2010. godine. Pored toga potrebno je 30 dana od donošenja zakona za usklađenje Pravilnika o posebnom porezu te tehničke prilagodbe isplatitelja plaća, mirovina i drugih primitaka i poreznih obveznika. Evo na temelju izloženih činjenica Klub zastupnika HDZ-a prihvaća predloženu izmjenu Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke i njegovo donošenje po hitnom postupku.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Odmah na početku želim reći da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podražva Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke. Kao što znamo svijet je pretprošle godine zahvatila financijska kriza koja se krajem 2008. godine, a posebice početkom 2009. godine počela prelijevati i na realni sektor. Globalna gospodarska kriza očitovala se u negativnim stopama gosporadkog rasta diljem Europe i svijeta. Hrvatska naravno također osjeća posljedice te krize, odnosno pad gospodarske aktivnosti što se očitovalo smanjenjem gospodarskog rasta, odnosno padom bruto domaćeg proizvoda od 6,7% u prvom tromjesečju 2009. godine, 6,3% u drugom tromjesečju, 5,7% u trećem tromjesečju, a preliminarna procjena kretanja bruto domaćeg proizvoda za četvrti kvartal prošle godine prema Državnom zavodu za statistiku iznosila je minus 4,4% čime je ostvaren pad ukupne gospodarske aktivnosti u 2009. godini od minus 5,8% na godišnjoj razini. Prije svega taj se pad aktivnosti manifestirao kao posljedica smanjenja potrošnje, ali i kao pad industrijske proizvodnje, građevinarstva, kao i robne razmjene sa inozemstvom. Ovakva kretanja ogledalo su se u prikupljanju prihoda državnog proračuna koji bilježi pad na međugodišnjoj razini. Iz navedenih razloga u tom se vremenu djelovalo kako na rashodovnu tako i na prihodovnu stranu proračuna sa cilje da se javne financije usklade sa realnim mogućnostima. kao što je kolegica Majdenić naglasila donese je zakon kojim se za razdoblje odstupanja na snagu pa do kraja 2010. godine primimjenjuje posebni porez na plaće, mirovine i druge primitke, ali uključujući obustavu usklađivanja mirovina za 2010. godinu radi smanjivanja ukupnih rashoda dražvnoga proračuna. Važano je iznijeti važan podatak da se od ukupno 2 milijuna 670 tisuća plaća i mirovina gotovo milijun i pol tisuća plaća i mirovina se ne opozeruje, 910 tisuća plaća i mirovina se oporezuje sa stopom od 2%, a 345 tisuća se oporezuje sa stopom od 4%. i 600 tisuća plaća, 570 tisuća plaća se ne oporezuje, 720 tisuća plaća se oporezuje sa stopom od 2%, a 310 tisuća sa stopom od 4%. Kod mirovina od milijun i 70 tisuća mirovina 870 tisuća mirovina se ne oporezuje, 190 tisuća mirovina se oporezuje sa stopom od 2%, a 34 tisuće mirovina se oporezuje sa stopom od 4%. Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke je na snazi od 1. listopada 2009. godine. Tim su se zakonom obuhvatile sve one druge vrste dohotka koje u Zakonu o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke nisu bile obuhvaćene. Tako su ovim zakonom obuhvaćeni primici od najamnina, zakupnina, samostalne djelatnosti, obrta, obrta, vlastitih dionica, dohoci od osiguranja i drugi. Visine poreznih stopa istovjetne su poreznim stopama koje su propisane Zakonom o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke,

prosječnog mjesečnog primitka iznad 6 tisuća kuna. Dakle, primici ispod 3 tisuće kuna nisu oporezovani sa ova dva zakona. Iako se često naglašavalo mislim da još jednom ovdje treba istaknuti da je oko milijun i pol tisuća zaštićeno odnosno oslobođeno plaćanja posebnog poreza. Jasno da niti jedan novi porez koji se uvodi nije popularna mjera, pa je upravo zato važno i reći da je povod za donošenje ovih zakona bio prevladavanje teškoća pod utjecajem svjetske gospodarske i financijske krize čije se negativno djelovanje odrazilo i na samu gospodarsku odnosno ekonomsku situaciju u Republici Hrvatskoj. U takvoj situaciji naravno prihodi državnog proračuna su znatno smanjeni i doista se nešto moralo učiniti da bi se takvo stanje i popravilo. Od posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke, te od posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke od dana njihovog donošenja odnosno od 1. kolovoza 2009. godine pa do 17. ožujka prikupljeno je nešto više od milijardu Naravno predviđeno trajanje ovih zakona bilo je 17 mjeseci do 31. prosinca 2010. odnosno 28. veljače 2011. godine. Međutim i u trenutku kada su se ovi zakoni donosili, nadali smo se da će se prije njihova isteka steći uvjeti da se i određene odredbe ukinu. Evo upravo iz toga razloga danas raspravljamo o izmjenama ova dva navedena zakona kojima se zapravo predlaže da se od 1. rujna 2010. godine ukine odredba o primjeni porezne stope od 2% posebnog poreza na primitke koje je veće od 3 tisuće kuna, a manje ili jednake iznosu od 6 tisuća kuna. Dakle, ovim se prijedlozima zakona predlaže ukidanje niže stope posebnog poreza, a naravno ostaju na snazi odredbe prema kojima se poseban porez plaća

Ukidanjem stope od 2% dodatno se štiti najsiromašnija i socijalno najosjetljivija skupina društva koja najteže podnosi teret ove gospodarske krize. Nakon ukidanja ove niže stope poreza još 310 tisuća zaposlenih te 34 tisuće umirovljenika plaćat će višu stopu posebnog poreza od 4%. Uvođenje posebnog poreza naravno bila je teška odluka ali je pripomogla stabilizaciji javnih financija u prošloj godini i omogućila redovitu isplatu mirovina, plaća i ostalih socijalnih davanja. Cilj ovakve izmjene zakona jest dodatni poticaj potrošnji kojim se nastojati potaknuti gospodarski razvoj te zaštiti radna mjesta. A svi se nadamo naravno i priželjkujemo da će se uskoro moći razgovarati i o ukidanju druge, više stope posebnog poreza od 4%. Na kraju, još jednom želim istaknuti da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice daje punu potporu donošenju ovih zakona. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. Hvala. Kolegica Majdenić netočno je rekla da su ovim porezima bili zaštićeni najugroženiji, a napominjem da su ga plaćali oni koji su imali imali primanja do 3 tisuće kuna. Sa 3 tisuće kuna ne može se podmiriti niti 50% minimalnih troškova života i to je zaista cinizam te ljude proglasiti bogatašima. Drugo, kolegica Majdenić je rekla da je potrošnja Drugo, kolegica Majdenić je rekla da je potrošnja smanjena zbog psihološkog pritiska iz ove sabornice. Ne, potrošnja je smanjena jer se išlo 20 tisuća naših sugrađana ostalo bez posla, od kojih 65% dolazi direktno iz procesa rada, 83,7% je s radnim iskustvom. I da vam kažem, harač u Osmanskom carstvu davao je pravo na osobnu i imovinsku sigurnost. Kod nas je doveo do opće nesigurnosti Hvala lijepa. Imamo jednu povredu Poslovnika, uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa mene čudi da gospodin ne zna moje prezime, evo i to mogu, ali povrijeđen je članak 209. Ja sam u svojoj raspravi stalno govorila da mi smatramo, da vjerujemo, da mislimo. Vi ne možete ispravljat naše tvrdnje i naša mišljenja, ono što mi smatramo. Ako smo rekli da smatramo ovim zakonom ovim zakonom da su bile zaštićene najosjetljivije skupine društva, dakle onda to mi smatramo i ne možete vi onda nama to ispravljati. Prema tome, vodite računa o tome što se govori. malo ipak mora biti reda, u ovoj sabornici se ispravak netočnog navoda pa i povreda Poslovnika vrlo često zlorabi pa moram reći da vodite računa kad idete sa povredom Poslovnika da zaista to bude i povreda Poslovnika, iako ovaj ispravak se slažem da je trebalo tako napraviti. Imamo drugi ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Tanja Vrbat. Izvolite. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala lijepa. Pa upravo želim ispraviti netočan navod gospođe Majdenić pa vam zahvaljujem što ste unaprijed rekli da ću dobro ukazati na ispravak, nadam se da neće biti povrede Poslovnika, a to je da je kolegica Majdenić ustvrdila da su građani manje trošili radi psihološkog pritiska iz ove sabornice. To je očito jedna insinuacija koja će se danas protezati u raspravama kolega iz HDZ-a. Mislim da je to podla jedna manipulacija jer lijepo znamo da je smanjena potrošnja građana zato što su jednostavno smanjeni njihovi neto primici. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvažena zastupnice, moram vas upozoriti. Ne možete cijelom jednom klubu zastupnika reći da ima podle namjere. Molim vas. Pa dajte vodite računa o načinu izražavanja.

da se financijska, ekonomska kriza početkom 2009. prelila i na primarni sektor u Republici Hrvatskoj. To je netočan navod jer je Vlada Republike Hrvatske krizu u Hrvatskoj priznala tek u srpnju 2009., Vlada Republike Hrvatske vođena premijerom Sanaderom kojemu ste ovdje svaki put pljeskali, tvrdio je da krize u Hrvatskoj nema, da je neće biti, da će nas samo štrajfati i da Vlada ima spremne mjere ako do nje dođe. Dakle, tek u srpnju 2009. priznali ste da smo u gabuli. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Ispravio bih netočan navod kolegice Buterin koja je u jednoj od svojih posljednjih rečenica rekla da je uvođenje kriznog poreza u srpnju 2009. godine bila teška odluka. Dakle, taj navod je netočan iz dva razloga. Prvo, odluka je bila vrlo laka za vas jer je to bilo najlakše što se može smislit u nedostatku drugih ideja kako se borit sa krizom, a to je da se zagrabi u džep građana. Dakle to je iz prvog razloga netočna odluka, laka odluka. A drugi razlog zašto je navod netočan je to da to nije bila ustvari teška nego pogrešna odluka i upravo ovim današnjim prijedlogom zakona vi to dokazujete. Ali ja vas pozivam da tu vašu grešku još više ispravite pa ukinete i ovaj drugu stopu poreza od 4% pa da tu vaše nastojanje za olakšavanje života građana još više naglasite. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom po klubovima. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Branko Grčić. Izvolite.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, dragi kolegice i kolege, uvaženi predstavnici Ministarstva financija. Na samom početku ovog mog izlaganja htio bih vrlo jasno reći da SDP ima nešto drugačiji stav nego što je ovaj predložen izmjenama ovog zakona. Dakle, naravno da se mi zalažemo i podupiremo ukidanje ove stope od 2% na plaće, plaće, mirovine, ispod odnosno od 3 do 6 tisuća kuna, ali naš stav je jasan. Mi se zalažemo od početka i bili smo protiv uvođenja ovog kriznog poreza tako da se u ovom trenutku naravno zalažemo da se ova odluka proširi ukidanjem i druge stope, dakle stope od 4% na plaće i mirovine od 6000 kuna i nadalje. I to moramo jasno naglasiti da se zna zapravo na kojim pozicijama stojimo. Zašto smo već prije 10-tak mjeseci bili protiv uvođenja ovog poreza, jednako kao što smo bili protiv povećanja stope PDV-a sa 22 na 23%. Jedno je razumijevanje jedne teške financije situacije u kojoj se država našla u tom trenutku, a drugo je procjena efekata, makroekonomskih efekata koje bi takva mjera mogla prouzročiti. I po svemu, već tada bili smo u pravu. sve analize, a najnovija je jučer zapravo u javnosti obznanjena, pokazuju da je uvođenje ovog poreza utjecalo na dodatno smanjenje GDP-a Hrvatske. podsjećam dakle na izjavu predstavnika HUB-a, Hrvatske udruge banaka koji je jučer obznanio i procijenio da je negdje 0,8% dodatno smanjenje GDP-a uvjetovano uvođenjem novih poreza. Kao makroekonomist mogu vam samo potvrditi da svako uvođenje novih poreza u sustavu dodatno opterećuje sustav i zaista jedini efekt na proizvodnju i na BDP je opadanje BDP-a u toj situaciji, i to se jasno dogodilo i u ovom slučaju. Naravno kažem uz jednom razumijevanje da u kratkom roku, jer je to očigledno bio jedini način da se dođe do određenih sredstava i da se pokrpaju određene rupe u proračunu. Međutim ono na što treba posebno upozoriti i naglasiti, i prije srpanja 2009. već je kriza bila daleko u jeku, već se rasplamsala i pokazala sve svoje loše negativne strane i cijelo vrijeme to smo se zalagali da država odlučnije krene u borbu sa recesijom, u borbu s krizom i to na način da prije svega sredi stanje u vlastitoj kući. Dakle da se racionalizira javna potrošnja, da se ta javna potrošnja prilagodi općim uvjetima u zemlji, a zapravo se to na žalost nije dogodilo. Vi jako dobro znate u prošloj godini od ukupno 4 komponente agregatne potražnje, potrošnje, dvije ključne su opale za više od 10%, to je upravo bila osobna potrošnja i to su bile investicije. To su inače glavni pokretači, naravno iz izvoz rasta BDP-a. Međutim jedina kategorija je rasla je upravo javna potrošnja, i to za nekih 2%, i taj raskorak jasno govori da nisu na vrijeme poduzete odgovarajuće mjere koje bi stabilizirale makroekonomski sustav i dopustile jednu relaksaciju, dakle jedan prostor u kojem bi se mogla voditi proaktivna ekonomska politika. Na žalost kažem u takvim uvjetima niti deficit proračuna koji smo imali nije bio proaktivan, nije bio doprinos borbi protiv recesije. Vi imate situaciju da smo upravo radi takvih trendova u 2010. došli u situaciju da gotovo 80% planiranog deficita odlazi isključivo na plaćanje kamata na javni dug, to je situacija koja nije dobra i tu se moramo svi složiti. Prema tome, ako postoji deficit onda se zna kud deficit ide. On mora biti razvojan, on mora biti proaktivan, on mora biti u ovoj našoj situaciji u antirecesijske mjere. Na žalost kažem to se nije dogodilo. Prve prave mjere dogodile su se u ovoj godini, na žalost još uvijek ne vidimo one rezultate koje smo očekivali i ako se sjećate i SDP je vrlo otvoreno podržao te mjere. Naravno uvijek primjećujući da je to došlo prekasno, ali za neke kvalitetnije stvari ja bih rekao nije nikad kasno, međutim očigledno da to kašnjenje je uvjetovalo nešto lošije rezultate tih mjera nego što smo očekivali. E sad vidite u toj takvoj situaciji gdje nema odlučnosti za ozbiljnije poduzimanje strukturnih reformi, posebno reformi javnog sektora, dolazimo i u svojevrsnu situaciju blokade, neću reći blokade ali jedne skepse i opreza monetarne vlasti koja kaže nismo spremni dalje emitirati novac, dakle spuštati stopu obveznih rezervi, nismo spremni otpuštati likvidnost u sustav, ako će to ići u neproduktivnu potrošnju. Dakle opet aludirajući na potrebu fiskalne prilagodbe, na veću fiskalnu disciplinu, na veću fiskalnu odgovornost kako bi novac koji se oslobađa išao u gospodarstvo. I sad da ne budemo samo, da ova rasprava ne bude samo na razini ocjene postojećeg stanja i svega onoga što smo imali u proteklih godinu dana, ja bih htio pokušati odgovoriti kako dalje. Posebno se osvrćući na ulogu osobne potrošnje, s kojom je ovaj porez usko svezan, a kao jednog od nužnih generatora gospodarskog oporavka i rasta u ovoj zemlji. Tu dakle mi nemamo nikakvih dilema. Antirecesijska politika mora biti usmjerena na otvaranje prostora za veću osobnu potrošnju i za veće investicije. To nije lako postići, ali krizni porez definitivno tome ne doprinosi. On reducira javnu potrošnju, on smanjuje potencijal osobne potrošnje, on on na neki način destimulira, odnosno direktno smanjuje životni standard naših ljudi i u takvoj situaciji a što bi bilo logično nego naše zalaganje za trenutno i potpuno ukidanje kriznog poreza. Međutim nećemo tu stati. Mi predlažemo još neke stvari, neke mjere za koje smatramo da bi Vlada mogla poduzeti a da poboljša situaciju u tom segmentu. One su naravno opet vezane za fiskalnu politiku, uvažavajući sva ograničenja na strani monetarne politike. Prvo za što se zalažemo jeste pomjeranje poreznog tereta sa rada i dohodaka od rada na neke komponente koje danas nisu uopće oporezovane u sustavu i za što ima prostora, posebno mislimo na kapitalne dobitke, na dividende, na ekstra imovinu ili luksuznu imovinu i druge stavke koje imaju danas nultu stopu oporezivanja. Nijedna zemlja u našem susjedstvu nema tako radikalno podijeljen sustav porezni u kojima se oporezuje široke slojeve društva i uglavnom one građane koji su slabijeg imovinskog stanja, a da se istovremeno potpuno oslobađa poreznih nameta one koji su dobrostojeći. I to se u ovoj državi mora mijenjati, i to je prostor za djelovanje fiskalne politike. Tu smo kažem u zahtjevu vrlo jasni i evo i predlažemo Vladi da u tom smjeru pripremi određene mjere i da ponudi hrvatskoj javnosti naravno i Saboru. Apsurdno je u ovom trenutku da je porezni klin na dohotke od rada, na plaće za najviše plaće čak negdje oko 55 do 56%, a da upravo za ove sve druge komponente imate nultu stopu oporezivanja. Takvog sustava u bližem i daljem okruženju našem nema. Takvih razlika i diferencija nema. I pravednost tog sustava oporezivanja mora biti jedan dodatni doprinos sređivanju stanja u fiskalnom sustavu. Da bi ovo porezno rasterećenje i prebacivanja raspodjela, preraspodjela poreznog tereta bila moguća očigledno da i država mora iskoristiti neke svoje unutarnje rezerve. A to su te reforme za koje se zalažemo, reforme javnog sektora. Neću ponavljati, puno puta spominjano reformu javne uprave, reformu sustava lokalne i regionalne samouprave, unapređenje i upravljanje i gospodarenje državnom imovinom, restrukturiranje i povećanje efikasnosti javnih poduzeća, reformiranje sustava subvencije državnih potpora neefikasnim poduzećima u većinskom državnom vlasništvu, boljem targetiranju, dakle boljem ciljanju potpora, socijalnih potpora koje bi trebale primarno ići onim ljudima koji to najviše zaslužuju jer su u najlošijem najlošijem položaju itd. Prema tome, pred državom je ozbiljan posao. Nažalost još uvijek nemamo obrise, ne vidimo obrise jedne cjelovite politike reforme javnog sektora koje bi onda stvorilo u proračunu prostor za porezno rasterećenje o kojem govorimo. A porezno rasterećenje, ja sam danas naglasak dao isključivo na osobnu potrošnju jer govorimo o kriznom porezu koji se vezuje uz plaće i osobnu potrošnju, a naravno da imamo tu i čitav niz mjera koje predlažemo za rasterećenje poduzeća. Od smanjenja doprinosa na cijenu rada preko smanjenja parafiskalnih nameta itd. Skloni smo još jednom prijedlogu, ja mislim da je došlo vrijeme da se razmisli o dodatnom povećanju prostora za osobnu potrošnju na još jedan način. Distribucija plaća u Hrvatskoj danas, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u posljednje 2 godine se bitno pomjerila u desno. To jasno govori da je došlo vrijeme da razmišljamo i eventualno o povećanju osobnog odbitka koji dodatno stvara prostor za veće neto plaće i za veći potencijal osobne potrošnje u ovoj državi. Mislim da to treba respektirati i o tome aktivno razmišljati. I sad još nešto na kraju što je vrlo indikativno. Vidite, mi smo i u prošloj godini i u ovoj godini u prvih nekoliko mjeseci imali jedan šok dodatni o kojemu se jako malo u javnosti govori, a koji dodatno stavlja u nepovoljnu poziciju i poduzeća i stanovništvo, to je energetski šok. Rast cijena svih energenata. I naftnih derivata i plina i očekivanog sada posebno rasta cijene električne energije. Vrlo jednostavno računica pokazuje da samo ta komponenta i rast cijene te komponente već je potpuno pojeo ovo što ćemo ljudima sad vratiti ukidanjem ove porezne stope. Evo, uzmite da jedna obitelj ima automobil i da 500, 600 kn troši na gorivo. Samo u zadnja 3 mj. cijena goriva je porasla 10%. To znači da je njihov trošak porastao za 60 kuna. 60 kuna je 2% na 3 tisuće kuna. Dakle, potpuno smo, samo je porast cijene naftnih derivata pojeo cijeli krizni porez od 2%. I moramo o tome voditi računa. Da li ćemo čekati da druge komponente, sirovinske, energetske i druge pojedu i ovih 4%? Ili ćemo tih 4% odmah ubaciti u sustav i omogućiti ljudima da troše i da tako potaknu zapravo proizvodnju i rast GDP-a? Mislim da je to vrlo indikativno, vrlo je mjerljivo, podaci jasno govore i moramo to respektirati. I na kraju zaista mislimo vrlo iskreno da Hrvatskoj, i svi to govore i svi to primjećuju, Hrvatskoj treba jedan jedinstveni, cjeloviti, konzistentan program reformi i gospodarskog oporavka. Ja sam siguran da će i klub SDP-a i dosad je podržao, sve one mjere koje su mirisale na kvalitetan pomak u potpori gospodarstvu u borbi protiv recesije. Ako, isto tako primjećujemo zašto su sindikati skeptični? Pa upravo zato što još uvijek ne vide svjetlo u tunelu. Sinoć sam imao prilike slušati jednog sindikalnog predstavnika koji doslovno to rekao. Dajte ljudi da vidimo gdje će ovaj novac kojeg ćemo se mi odreći završiti. Ako će on ići u proaktivne mjere mi smo tu, mi smo dio konsenzusa. Ali ako ne vidimo gdje novac ide onda se ne možemo ni odreći tih i takvih novaca. Evo, s tim završavam. Hvala vam lijepo. to je soba 133, održat će se sjednica Odbora za zaštitu okoliša pa molim da se to primi na znanje. Nastavljamo raspravu po klubovima, u ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici Ministarstva financija, kolegice i kolege zastupnici. Zakonom o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke koji je na snazi od 01. kolovoza 2009. godine uređeno je plaćanje posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke te obustava i usklađivanje mirovina prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju radi povećanja prihoda i smanjenja ukupnih rashoda u državnom proračunu u vrijeme gospodarske krize u RH. Zakon Zakon je donesen zbog prevladavanja utjecaja svjetske financijske i ekonomske krize čiji se negativni utjecaj odrazio na gospodarsku situaciju u RH na na način da su prihodi državnog proračuna znatno smanjeni od potreba za uobičajeno financiranje svih javnih obaveza uključivo i mirovinskog osiguranja, a posebice kako se ne bi narušila i smanjila dinamika isplata plaća, mirovina i drugih socijalnih davanja. Propisano je ograničeno vremensko važenje zakona i to 17 mjeseci, od 01. kolovoza 2009. do 31. prosinca 2010. Što znači da je osigurano da se poseban porez kao izvanredan porez, a koji je predmet toga zakona, neće plaćati nakon prestanka važenja zakona. Zakonom nije obuhvaćeno više od trećine zaposlenih osoba i tri četvrtine umirovljenika, odnosno poreznih obveznika sa najmanjom gospodarskom snagom, odnosno najnižim primanjima te je sa primanjima ispod 3 tisuće kuna kako ne bi osjećali dodatni teret poreznog opterećenja. Naime, izvan obveze je plaćanja posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke ostalo je oko 575 tisuća zaposlenih osoba dok se porezna obveza utvrđuje za 1 milijun zaposlenih. Također, oko 870 tisuća umirovljenika nisu obvezni plaćati poseban porez na plaće i mirovine i druge primitke dok je njime obuhvaćeno oko 290 tisuća umirovljenika. Od dana stupanjem na snagu ovog zakona, odnosno od 1. kolovoza 2009. godine do 17. ožujka 2010. od posebnog poreza na plaće i mirovine i druge primitke, te posebnog poreza od samostalne djelatnosti i ostale primitke, ukupno je naplaćeno više od milijardu i 676 milijuna kuna. Ovim se zakonom do 1. srpnja 2010. izvan snage odredba o primjeni porezne stope od 2% poreznog poreza na plaće, mirovine i druge primitke veće od tri tisuće kuna a manje ili jednake 6 tisuća kuna ukupno u tijeku jednog mjeseca. Donošenjem i primjenom predloženog zakona procjenjuje se da će ukidanjem porezna stope od 2% poreznog poreza na plaće, mirovine i druge primitke iz sustava oporezivanja posebnim porezom biti isključeno dodatnih 720 tisuća zaposlenih osoba i 190 tisuća umirovljenika. Smatramo da će se ovim izmjenama pridonijeti da ove kategorije zaposlenih i umirovljenika na niskim primanjima lakše podnesu teret gospodarske krize. I ako će se u proračunu Republike Hrvatske naći 450 milijuna kuna manje, klub HSS-a smatra da je važnije zaštiti standard zaposlenih i umirovljenike te zato podržavamo ove prijedloge zakona. Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke donesen je jer je ukazano na nepravednost, odnosno na nejednakost pred zakonom zaposlenih i poslodavaca. Sredstva prikupljena primjenom ovog zakona upotrebljena su u istu svrhu kao sredstva prikupljena primjenom Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke. No zasigurno je da su mnogi poslodavci zbog ovog nameta bili prisiljeni otpuštati radnike. Od strane struke, a iz nekih stručnih časopisa tada su dolazila upozorenja kako u Hrvatskoj ima 100 tisuća ljudi koji obavljaju neku od samostalne djelatnosti i obveznici su poreza na dohodak. Iznesen je podatak da ti ljudi uglavnom zarađuju jako dobro. U konačnosti ipak smo suočeni s ogromnom brojkom nezaposlenih jer ti ljudi za koje je ocjenjeno da uglavnom zarađuju jako dobro ili su morali otpustiti barem jednog radnika ili su prestali obavljati samostalnu djelatnost te i time sami postali nezaposleni. Bilo bi dobro da se i ovaj zakon počne primjenjivati također od 1. srpnja jer bi se možda u ova dva mjeseca stvorili uvjeti za zapošljavanje novih radnika ili vraćanje na posao onih koji su posao izgubili. Odluku da se ukine stopa od 2% kriznog poreza pozdravili su i sindikalni čelnici i predstavnici poslodavaca. Sindikati kao iako pozdravljaju ovu odluku ipak izražavaju određenu vrst nezadovoljstva, jer ostaje stopa kriznog poreza od 4%, a iskazuju i bojazan da bi se moglo pristupiti nekih drugih stečenih prava. Hrvatska udruga poslodavaca ističe da će ukidanje krizne stope od 2% imati višestruko pozitivne učinke, te da treba što prije pristupiti ukidanju i stope kriznog poreza od 4%. Ekonomski stručnjaci ukazuju da bi ukidanje kriznog poreza moglo pozitivno djelovati i na sklonost stanovništva prema povećanoj potrošnji. Mi podržavamo aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i prijedloge kojima se nastoji potaknuti gospodarski razvoj i zaštiti radna mjesta. Stoga je i logično da se je pristupilo izmjeni ovih zakona. Klub zastupnika HSS-a svakako podržava donošenje ovih zakona tim više što je krizni porez uistinu nepopularna mjera koja je u datom momentu ostvarila određene koristi u državnom proračunu. Stoga možemo izraziti nadu pa i očekivati da će ukidanje ove stope poreza potaknuti potrošnju i doprinijeti optimizmu građana. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta u 10,36, a da je ukupno pojedinačno prijavljeno jubilarno 30, a a da imamo još dva kluba. I sada je na redu uvaženi zastupnik Damir Kajin u ime kluba IDS-a. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici, uvažena gospodo zastupnici. Znači kao što smo čuli zakon stupa na snagu 1. 7. ove godine, znači za 2,5 mjeseca. Zakon ukida taj harač tj. 2% na penzije, odnosno na plaće u visini od 3 do 6 tisuća kuna. Harač vidimo neće plaćati više 720 tisuća zaposlenih i negdje oko 190 tisuća umirovljenika. Jasno, to je dobro, no međutim ovo je zasigurno bio jedan od najštetniji zakona usuđujem se kazati ovoga desetljeća. Na strani 2. Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti, odnosno Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke kaže se "Da od dana stupanja na snagu Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke odnosno od 1. kolovoza 2009. do 17. ožujka 2010. od posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke, te posebnog poreza od samostalnih djelatnosti ukupno je naplaćena milijarda 767 milijuna kuna." Odnosno kaže se "Da za provedbu ovog zakona ne treba osigurati posebna sredstva u državnom proračunu, no njegova primjena rezultirat će na smanjenje prihoda od posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke u iznosu od 450 milijuna kuna". Zašto je to gospodo možda bio jedan od najštetnijeg zakona usuđujem se kazati ovog desetljeća? Zato jer je ili tim zakonom se između ostalog u dobrom dijelu prestrašilo građane, zato jer je on u pravom smislu zaustavio tu potrošnju privatnu građana, zato jer oni koji su ostali bez 2% u privatnom sektoru tih 2% neće povratiti ni neće povratiti ni nakon što će zakon početi se primjenjivati. Tko će dobiti nazad tih 2%? Da li će ih uopće odbiti? Pa oni koji rade u javnom sektoru dobit će, odnosno koji rade u državnom sektoru, koji rade u komunalnim poduzećima, koji rade u gradskim tvrtkama ili u gradskoj upravi. Ali svi ostali ja se bojim da svi ostali biti će sretni da mogu ostati na poslu, pa ako treba ne samo bez ovih 2%, nego još 2, 3 ili 5%. Bojim se da to mnogi danas u ovom Parlamentu u državni ne shvaćaju ali to će naprosto biti tako. Znači, ovaj zakon vratiti će tih 2% ljudima koji primaju plaće od 3 do 6 tisuća kuna, a rade u zdravstvu, državnoj upravi u komunalnim poduzećima, ljudima koji rade na HRT-u, Vjesniku, Narodnim novinama, ali bojim se da gotovo niti jedan radnik koji radi kod privatnog poslodavca neće osjetiti efekt tog zakona. Pustimo velike tvrtke, ali kada je riječ o ovim malima zasigurno nisam daleko od istine. Davno sam još govorio da ćemo negdje u ovo vrijeme oko Uskrsa , a volio bih da nisam bio u pravu, dočekati dno dna, bojim se da će to biti negdje iduće godine u ovo vrijeme. Mi smo 2009. izgubili 75 tisuća radnih mjesta ili da budem još precizniji,

i otuda bi trebalo poći. Jasno da najveći kapital je radno mjesto. To bi trebali shvatiti svi ili trebali bi shvatiti trebali bi shvatiti i mi i oni koji vode politiku i oni koji su u opoziciji i mediji i radnici i sindikati i udruge i da ne nabrajam sve ostalo. Jednom rječju, dolazi bitka za golo preživljavanje. Evo pred dva ili tri dana, 12.4. ove godine gospodin Rohatinski, guverner Hrvatske narodne banke, govori da je Hrvatska danas u fazi preživljavanja, da zemlja živi citiram: "na aparatima", da nemamo razloga za optimizam, da Vlada nema ni snage ni motiva da se stvari počnu mijenjati i da smo u stagnaciji i jedina utjeha kaže je što još uvijek nismo Grčka. Ili kako je kad je riječ o povećanju nezaposlenih čemu je između ostalog kumovao i ovaj zakon, kako je to izgledalo u Hrvatskoj prošle godine. Nezaposlenost je porasla, prosjek Hrvatske 19,2%. U Istri nezaposlenost prošle godine raste za 25,3%, u nama susjednoj Primorsko-goranskoj županiji 26,2%, u Gradu Zagrebu 30,9% i to je sve izvan državnog prosjeka. U Krapinsko-zagorskoj županiji 39,2%, u Koprivničko-križevačkoj 25,5%, u Međimurskoj 26,7%, u Zagrebačkoj županiji nezaposlenost prošle godine raste 38,3%. Nezaposlenost znate gdje nije rasla, u nerazvijenim županijama. Tamo je bila ispod 10%. Na primjeru jedno Vukovarskoj, Virovitičkoj, Šibenskoj jer tamo ljudi i rade isključivo i samo u javnom sektoru. Nelikvidnost nam je gospodo prošle godine porasla za 45%, znači u jednoj godini dosegla ili dostigla 27,6% itd., itd. I što mi imamo, što se radi? Vlada zapravo čeka izbore. Što će biti 2011., vjerojatno gore nego 2010. Kakva će sezona biti 2010., vjerojatno dobra, ali u financijskom smislu lošija nego 2010. Čime se mi bavimo, lijepim guzama da čovjek kaže, a sve stagnira i guramo glavu u pijesak. Ovaj zakon bio je totalni promašaj. Mi smo doslovce za šniclu ubili tele, tele, da ne kažem vola, prestrašili smo ljude, zaustavili smo potrošnju. Istina je, zastupnice HDZ-a rekle su da je porasla štednja, ok to je zapravo točno i ne smijemo to negirati. Međutim, treba imati na umu 10% hrvatskih državljana koji štede imaju 90% te štedne mase, a 90% ostalih se kreće tu negdje s mrvicama u 10%-tnom tog ušteđenog, nazovimo ga tako, novca. Kada govorimo kako se financirala država, 2006. godine od zajmova, vrijednosnih papira itd. država je povukla 9,27 milijardi kuna. Prošle godine 20,05 milijardi kuna, plan za 2010. je 28,53 milijarde kuna. Za otplatu zajmova 2006. morali smo platiti 11,34 milijarde kuna, prošle godine 11,140 milijuna kuna, ove godine država će morati za otplatu zajmova izdvojiti 20 milijardi i 170 milijuna kuna. Ne daj Bože da Rohatinski ne odmrzne 5, 6, 10 milijardi kuna, za razvoj mi doista nećemo imati u ovoj godini koja je pred nama bojim se ništa. Znači šta će nam se dogoditi, da bi mogli servisirati ove zajmove, tih 20,1 milijardu kuna mi ćemo morati, i to će se dogoditi vrlo vrlo brzo, uvesti nove poreze i vjerojatno će to biti ukidanje nulte stope PDV-a na kruh, mlijeko itd., itd.Ako guverner ne otpusti tih 6 ili 10 milijardi obećanog novca bojim se da možemo proći kao Titanic koji upravo na današnji dan 1912. tamo negdje u Atlantiku, znači prije 98 godina se i potopio. Što će biti sa brodogradnjom? Ako ne povećamo potrošnju, ako ne povučemo investicije, sve ide k vragu. Ulaganje stranaca prošle godine u zemlju bilo je 55% manje nego godinu dana prije itd., itd. i zato doista ili ćemo stavit glavu skupa i u Vladi i u opoziciji i u sindikatima i u nevladinim udrugama i u medijima ili nam se loše piše. Bojim se da možemo proći kao Titanic. Jasno je da se ne može u ovoj ovoj zemlji biti ni protiv svake investicije što je danas na djelu i protiv hotela i elektrana i cesta i golfa i ne znam čega jer ili će kapital ovdje ili ćemo mi za tim kapitalom. Samo što ćemo, više nema radnih mjesta ni u Italiji ni u jednoj Sloveniji ni u Njemačkoj a ni u Americi. Prema tome, pred 1.7. su neki političari otišli s vlasti, odgovornost danas nakon gotovo godinu dana je na nekim drugima. I još nešto, treba shvatiti da neke stvari, pokušaji da se policijom vodi država kao u slučaju Rakara nije baš obećavajuće. No sve u svemu ovaj zakon, bolje rečeno ova dva zakona koja su pred nama u ovom trenutku što reći drugo, ona su logična, ona su zakašnjela, bolje rečeno nikad se nisu smjeli pojaviti. pojaviti. Ali ja se bojim da ako želimo financirati državu da nam uskoro ne ginu neki novi porezi, bojim se da će to biti ukidanje te nulte stope PDV-a i da će time biti pogođeni oni ajde su i najranjiviji jer se nulta stopa tiče poreza na kruh, na lijekove, na dječje potrepštine mlijeko itd. Na žalost štetu koju je prouzročio ovaj zakon ja se bojim da će se još godinama morati ispravljati. Zašto? Zato jer je ljude prestrašio, ljudi danas ne kupuju, ne troše, ne grade, niti ne znam trguju, niti prodaju, niti razmišljaju o nekom zapošljavanju, otpuštaju što je ne znam dovelo do toga da smo prošle godine izgubili 75 radnih mjesta. Ok, slažem se, oni koji imaju štede, ali ponavljam 90% hrvatskih građana štedi do 10%, a 10% hrvatskih građana, oni koji bi trebali investirati imaju 90 i više posto ušteđene i kad bi ljudi mogli, kad ne bi bili pod hipotekama bojim se da bi otpustili još par desetina tisuća građana. Za kraj, što reći, još jedanput stavimo glave skupa, učinimo nešto ako je moguće učiniti još na vrijeme. Sad slušamo teze koje su se čule sa moje desne strane da oni koji su pred 8 mjeseci bili protiv ovih zakona kojim se uvodi 2, odnosno harač, …/Govornik se ne razumije./… su bili protiv države, a sada oni koji kritiziraju uvođenje tog harača, sad bi ju kao trebali biti protiv 700 i toliko tisuća radnika i gotovo 200 tisuća umirovljenika. Izvrćemo teze, to jednostavno nije pošteno, a ono što je predstavnik kluba SDP-a rekao to je doslovce točno, sav taj efekt otpuštanja tih 2% već davno je kroz poskupljenje benzina, sutra će to biti sa strujom, prekjučer je to bilo sa tv pretplatom itd. biti naprosto pojeden. Efekta zapravo nema, davno je to već pojedeno i ja se bojim ili pretpostavljam da bi mnogi građani u ovoj zemlji rađe da im ostane ovaj 2 da plaćaju državi tih 2% samo da ne slijedi jedan lanac poskupljenja bilo da je riječ o benzinu, bilo da je riječ o struji, televizijskoj pretplati, prijevozu i svemu onome što će zasigurno to i donijeti. Znači za kraj, da i klub IDS-a će glasati za normalno ovaj zakon, ali mislim da treba biti korektan i reći da je taj zakon donesao možda najštetnije, da je bio jedan od najštetnijih zakona u ovom prošlom desetljeću. Zahvaljujem. Prvo još jedna obavijest. Ja bum moral to početi to naplaćivati. 30. sjednica Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj održat će se danas 15. travnja u 14 sati u dvorani Ivana Kukuljevića, Klub zastupnika, predsjednica odbora Dragica Zgrebec. A sada imamo jednu seriju ispravaka netočnih navoda. Prvo uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Hvala lijepa. Pa poslije svake rasprave kolege Kajina ja mislim da bi trebalo ovdje uvesti novu točku dnevnog reda, a to je ispravak netočnih navoda kolege Kajina, jer on toliko kaže netočnosti da je to teško ispraviti za vrijeme cijele ove sjednice. Prije svega najveća netočnost je ta da je ovo jedan od najštetnijih zakona u povijesti. Pa upravo kolega Kajin vi to jako dobro znate da zahvaljujući najvećim dijelom ovim sredstvima koja su prikupljena kroz ovaj porez i uvođenjem dodatne štednje Vlada ni u jednom trenutku nije narušila dinamiku smanjivanja niti isplate plaća, mirovina i drugih socijalnih davanja. Normalno da bi vama bilo drago da je do toga došlo, da nije bilo novaca za mirovine, plaće, jer onda bi upravo došlo ono što vi hoćete, a postali ste sve nervozniji. A to bi htjeli silom doći na vlast, što prije a na vlast a nama vrijeme prolazi, nikako da dođete, i to je problem jedini. (HDZ)** Zahvaljujem. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Damir Kajin. Molim vas ne odgovarati na ispravak netočnog navoda, nego povreda Poslovnika. Pa ovaj članak 209., da izgleda gospodine Kunst da postoji najveći uspjeh Vlade 2009. da uredno isplaćuje plaće. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Oprostite, što je povreda Poslovnika? Uvaženi zastupniče što je povreda Poslovnika?

Uvažena zastupnica Neda Klarić, ispravak netočnog navoda. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo gospodin Kajin je nekoliko puta istaknuo upravo ovaj netočan navod kojega je ispravio i gospodin Kunst kada kaže da je ovo jedan od najštetnijih zakona koje smo uopće donijeli. Činjenica je da imamo u primjeni ovaj zakon od 1. kolovoza 2009. godine, daljnja nadopuna ispravka navoda kod gospodina Kunsta zapravo u prilog toj činjenici krivog navoda je da je proračun za 2010. godinu dodatno zaštitio najosjetljivije, najranjivije skupine naših građana na način da dodatno izdvaja za mirovine 5 stotina 82 milijuna kuna, za rodiljne kune 110 milijuna kuna, za dječje doplatke 15 milijuna kuna, skrb za branitelje u iznosu od 21 milijun kuna i naknade za nezaposlene od nešto malo manje od 35 milijuna kuna. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Također ispravak netočnog navoda kolege Kajina koji je ustvrdio da je ovo najštetniji zakon desetljeća. Naime mi moramo ponoviti a vi to stalno prešućujete da je upravo ovaj zakon bio nužan, da je bio važan za stabilizaciju državnih financija u tom trenutku, da je osigurao zajedno sa ostalim mjerama makroekonomsku stabilnost, da je omogućio da se i u to vrijeme najžešće krize mogu isplaćivati plaće, da se mogu isplaćivati mirovine, da smo mogli podijeliti plaće učiteljima, da smo mogli podijeliti plaće liječnicima. I ono što je žalosno da su upravo građani Republike Hrvatske pokazali veću osjetljivost i veće razumijevanje za situaciju jer su shvatili da pod takvim intenzitetom krize je bolje prihvatiti manju plaću nego ostati bez radnih mjesta. Dakle građani su pokazali veće razumijevanje nego vi iz oporbe i konstatirate onda ovo najštetniji zakon desetljeća što je obična demagogija. I sad imamo ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa netočan je navod da 10% hrvatskih građana ima 90% nove štednje. To nikad nitko nije objavio nigdje niti je ikakav službeni podatak. Dakle, to je netočan prvi podatak. Drugo, netočno je da se država, da se policijom vodi država. Tako ste rekli. Policija ima svoje zakonske ovlasti i ona radi u skladu sa zakonom što vi mislili. A država se vodi na demokratski način, to vi jako dobro znate. Ne morate takve insinuacije govoriti. I treće, koliko pripadate zapravo kazalištu apsurda dovoljno govori i činjenica da ste na kraju rekli da bi bilo dobro da ovaj zakon ostane na snazi i da se i dalje plaća tih 2%.

Ispravljam netočan navod kolege Kajina koji je rekao da Vlada samo čeka izbore. Pa ja ću reći da Vlada u ovom trenutku upravo osigurava povoljna kreditna sredstva za poduzetnike, da se priprema punom parom turistička sezona, da je u tijeku cijeli niz natječaja za poduzetnike u Ministarstvu gospodarstva, da se dovršavaju pregovori sa EU, da je u tijeku privatizacija brodogradilišta itd. Vlada ne čeka izbore nego se na ovaj način kvalitetno priprema za izbore. I također kolega Kajin je rekao da smo prestrašili ljude. To možete kolega reći u svoje ime jer upravo najavama nove stope PDV-a, novih poreza, novih otkaza, propasti turističke sezone vi plašite ljude, a ne svi mi ovdje skupa. I na kraju kao rezime svega je rekao sve ide k vragu. O tome tko ide k vragu odlučit će netko drugi, a ja mislim da ste vi na dobrom putu da tamo završite. Hvala. Sada je na redu ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kajin ja ću vam potvrditi ono što su kolege rekli, a to ste izrekli nekoliko puta. Rekli ste, navodim: "Ovaj zakon bio je totalni promašaj." Kolega Kajin taj zakon bi bio totalni promašaj da nije bilo tog zakona. Znate zašto? Zato što ne bismo mogli osigurati ni mirovine ni plaće javnom sektoru, a moramo reći da su to učitelji, liječnici, policajci, vojska. Ne bi bilo dovoljno novaca krajem 2009. Provedbom ovog zakona osigurani su novci i bilo je plaće. Ja znam da to vas smeta, ali je činjenica da je taj zakon pozdravila hrvatska javnost, ne vi toliko koliko hrvatska javnost. … Zahvaljujem. Molim vas, bez dobacivanja. Nemojte dobacivati. Idemo Idemo dalje s ispravcima netočnih navoda, uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočni navod kolege Kajina koji je rekao: "Ovaj zakon je prestrašio ljude." Iako su moje kolegice i kolege već dijelom ispravile ovaj netočan navod to naprosto nije točno kolega Kajin jer plašenje ljudi, odnosno građana i građanki RH u ovome Saboru kontinuirano provodi oporba. netočan navod je vaš i da je ovo "najštetniji zakon u prošlom desetljeću", citiram i mislim da ispravno citiram vaš navod. Kolege su ga ispravile, ovo sigurno nije štetan bio zakon, a mislim i predlažem, ne bi bio štetan ni zakon da ga donesemo o zabrani strašenja građana i građanki RH na onaj način na koji vi to svi ovdje sa lijeve strane sabornice činite. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo, kolega Kajin netočno navodi da su zapravo ljudi bili uplašeni ovim zakonima što nije točno. Ljudi su bili uplašeni tzv., kako sam ja to nazvao, sipa sindromom koji je izgleda zarazio oporbu, samo sipa širi crnilo samo kad je u opasnosti, a oporba to radi non-stop. Sada je na redu klub HDSSB-a, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo iz Vlade, ministarstva, kolegice i kolege zastupnici i zastupnice. Nisam se javljao za ispravak netočnih navoda, a replike i ne mogu po Poslovniku, ali evo čujem ovdje da je ovaj zakon bio nužda, da je održala radna mjesta, očuvala radna mjesta u javnom sektoru, školstvu, zdravstvu, policiji itd. Pa se onda pitam ako je već danas na dnevnom redu ovog Visokog doma zakon ili prijedlog zakona po kojemu se ukida, da kažem narodski rečeno, narodnim jezikom, jesu li prestali postojati razlozi zbog kojih je ovaj krizni zakon sa onim porezom ili krizni porez, harač, kako god tko hoće ili voli reći, donesen? Jesu li prestali postojati razlozi zbog kojih je ovaj harač donesen, izglasan ovdje u Saboru, saborskom većinom? Pa nisu, i znamo da nisu. A zašto se ukida onda? I zašto tako od 01.07.? Baš od 01.07.? Zašto sa današnjim danom ili od 01.05. ajde, s obzirom da je danas 15. travnja. Ne možemo taj zakon objavom u "Narodnim novinama" ukinuti. Dakle, krizni porez ili harač. Što je to 01.07. da bi eto od dakle godinu i pol dana da bi se isplatile oni zaostali poticaji za seljake? Sve na odgodu, sve na teku pa tako i ovo. Dakle, na tekicu pa ćemo seljacima dati 2011. godine onih 205 milijuna dužnih i obećanih i potpisanih poticaja. Po čemu se zapravo mjeri gospodarska, ekonomska, financijska situacija u državi? Uzmimo bilo koji čimbenik objektivni, stopu nezaposlenosti. Gospodin Kajin je o njoj vrlo dobro, ne bih više govorio i elaborirao, dakle znamo da je nezaposlenost u porastu. BDP, bruto društveni proizvod u padu. I dobro mi je rekao, pad kupovne moći, vrlo jasno pad potrošnje, pad investicija, pad ulaganja stranaca u hrvatsku državu za preko 50% u odnosu na 2009. godinu. To su objektivni pokazatelji, objektivni parametri stanja države, stanja financija, stanja gospodarstva u ovom našem okruženju u kojemu je Grčka dospjela u bankrot. Pa onda narodna poslovica: "Dužan ko Grčka" možda bi uskoro mogla promijeniti promijeniti ovu zadnju riječ, "Dužan ko Hrvatska" Iako je vrlo, vrlo uobičajeno i ustaljeno u narodu ova izreka "Dužan ko Grčka". O tom dugu koji dolazi na naplatu za ovu godinu 20 milijardi i 100 milijuna kuna, već je netko ovdje govorio i pitam se kako uopće u takvoj situaciji o kojoj sam govorio a rekao sam ove objektivne pokazatelje, vratiti taj dug. Dakle, ne postoji niti jedan razlog, ne postoji zbog kojih kažu da je bila nužna ga donijeti harač, izglasati, sada odjedanput prestaju postojati ti razlozi. Stanje je bajno i možemo sa haračem prestati. Ma nemojmo. I kada je usvajan ovaj Zakon o kriznom porezu HDSSB je imao svoje amandmane koji nisu prihvaćeni. okrenuti isključivo onoj socijalno osjetljivoj strani, gdje smo rekli da nije isto haračem uzeti nekome 60 kuna ko ima dvoje djece ili tko živi sam. To nije prihvaćeno jer je bilo za državu prekomplicirano da računa tko ima djece, tko nema djece itd. tko ima brojnu obitelj, tko živi kao samac itd. dakle nije prihvaćeno. Ostaje ovaj namet od 4% i dalje, ostaje PDV 23% o kome sada nitko ne govori kao da je to nešto normalno sa 22 na 23, pa se čuju i glasine da bi on bio možda povećan i na 25%. Ali to su samo glasine pa me nemojte ispravljati krivo, iako se o tome piše po tiskovinama. Ova Vlada koja je eto do prije godinu dana i manje tvrdila, jasno sa onim bivšim premijerom, tvrdila da će nas samo okrznuti kako u nas kažu u Slavoniji štrajfati malo po hrvatski ova kriza, da neće biti ozbiljnih posljedica je zaista duboko, duboko potopila Hrvatsku. A zašto je potopila Hrvatsku? Pa jeli ovdje u jednoj raspravi prije mjesec dana rečeno da je u posljednjih 8 godina u posljednjih 8 godina dobit nekih pravnih subjekata, mislim tu prije svega na banke, osiguravajuća društva i ostalo, bio 222 milijarde kuna ili 30 milijardi eura. Kakva je to država u kojoj se na građanima od njihovih davanja od njihovih davanja od njihove štednje, ostvari dobit od 222 milijarde kuna i ne znamo gdje je ta dobit, a da je država spala na ovo što je spala, na nivo otprilike Grčke ili predgrčkog sindroma? Gdje su novci? Nije li se moglo kako je netko rekao sa ove lijeve strane određenom poreznom politikom i ta dobit oporezovati i barem 10% od tih 222 milijarde da se slije u državni proračun pa onda ne bi bili u deficitu ili bi bili u nekom minimalnom deficitu. I mogli bi podmiriti potrebe javnog sektora kako netko reče odmah učitelje, nastavnike, dobivajući političke liječnike, političke poene jeftine kod ovog dijela naših građana, koji valjda hoćete reći nisu zaslužili tu plaću. Ne uče našu djecu, ne liječe ljude što hoćete reći i nisu zaslužili plaću jer nema u proračunu novaca. Neki dan sam listao reviziju iako smo je usvojili ovdje u Saboru mirovinskog za 2008. godinu i vidio da je isplaćeno ne pripadnih mirovina 105 milijuna kuna u 2008. nepripadnih. Neki pod 10 godina primaju mirovinu a već su 2m pod zemljom, ili kako reče narod već 2m bez geometra. Pa novaca da ne kažem ima i može se ovo rasipanje vidjeti na sve strane. Ali ova država nema koncept, ova Vlada nema koncept. Nije koncept isto što i strategija. Strategija je već nešto što se provodi. Ali koncept gospodarski koncept, financijski koncept, koncepcije kako god hoćete, reforme. Pa ako imate koncept razvoja onda možete napraviti i reformu, ako nemate ne možete napraviti ni reformu ni javnoga sektora gospodine Kunst. Dobro mi je rako i javio ovako telefonski jedan obični građanin, pučanin kako bi rekli u južnom dijelu Hrvatske. Pa kaže ovako, jasno metaforički rečeno. "Pije se na litre, a štedi na šibicama. Ništa ne obećava ova Vlada i toga se drži. Radi polako i zato radi nekvalitetno". Vrlo zgodno rečeno, vrlo primjereno ovom trenutku i evo Zakon o haraču koji je donesen prije čak i retrogradno prije 6 mjeseci, sada ga imamo na klupama ponovno i o njemu raspravljamo jer imamo i imamo 6, 7 klubova i 30 zastupnika, a potrošili smo 2 dana prije gotovo koliko se sjećam u raspravi o ovom istom problemu. dakle potrošit ćemo silno vrijeme za pogrešan potez koji je napravljen. Jer da nije pogrešan ne bi došao na klupe kao zapravo ispravak. Energija, netko je spomenuo energiju. Gorivo je poraslo u zadnja 2 mjeseca 10%. Jel tako Kajin? Ali morate gospodin Kajin da je INA po prvi puta završila godinu sa gubitkom od 376 milijuna kuna. INA je vratila državi dug ime obveza poreza i ostalih od milijardu i pol kuna. Lijepo će to građani Hrvatske platiti u cijeni goriva, povećanjem cijene goriva koja nema objektivne, realne osnove za povećanje jer je cijena nafte na svjetskom tržištu stabilna, pa i na mediteranskom. Samo kod nas očito nije stabilna, a nije ona stabilna, stabilna je ona samo treba podmiriti gubitke i treba podmiriti ono što je državi isplaćeno krajem godine i početkom ove godine u iznosu od milijardu i pol kuna. To će sve građani putem cijene goriva iz džepova građana biti naplaćeno. I sada na kraju ja nisam uopće u dvojbi da li ovaj prijedlog zakona usvojit ili ne, s obzirom na socijalni status naših građana jasno da će velikoj većini to dobro doći pa kako god kako god bio veliki taj iznos tako da ćemo mi kao klub HDSSB-a i glasovati za ovaj prijedlog zakona. Ali vrijeme je da se malo preispitamo, ne bih rekao da skupimo glave jer očito glave skupiti ne možemo i da poradimo vrlo ozbiljno na koncepciji razvoja Hrvatske, provođenju ozbiljnih radikalnih reformi, pogotovu ili poglavito u javnom sektoru i napokon strategiji, koncepciji izlaska iz ove krize razvojem i investiranjem u energetski sektor, prije svega jer tu zaostajemo najviše, a može se investirati. Investiranje je, koliko znam, u u nekim drugim pravcima ne donosi razvoj i dobit. I na kraju, suglasan sam i s tim da napokon poradimo na promjeni porezne politike i u smislu oporezivanja dobiti, visoke dobiti i i dividendi koje su u visokom iznosu, a ne donositi harač ovaj prošli ili neki eventualno budući. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Ja ponovno molim da u raspravi se držimo teme. Razumijem potrebu da ljudi kažu i više i toleriram to, međutim vrlo teško će se moći tolerirati da se tako široko obuhvaća u odnosu na ta dva ta dva zakona tema i stvari koje nemaju veze sa ta dva zakona. Sad imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. kolegu Grubišića je ustvari jako teško ispraviti, njegove netočne navode zato jer on ustvari nema nijedan točan navod. Ali rekao je nešto, kaže Vlada nema strategiju i nema koncept. Pa vidite, kolega Grubišić, upravo ovim zakonima o kojima ste vi pokušali nešto raspravljati maloprije je Vlada osigurala isplate plaća, mirovina radnicima, umirovljenicima itd. Pa onda da ste se malo više interesirali došli bi do jednog materijala koji je početkom 2009. godine donijela Vlada sa cijelim setom mjera i zakona upravo za odložavanje ove krize, ali vi to ne znate ali eto pričali ste, malo smo razgovarali. Zahvaljujem. Uvaženi zastupniče, bez dobacivanja iz klupe. Sada je na redu ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. Hvala lijepa, poštovani gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočni navod kolege Grubišića koji je rekao prije šest mjeseci donijet je zakon o haraču. To naprosto nije točno jer niti u "Narodnim novinama" niti u pregledu donijetih zakona ne postoji nigdje pisanoga traga da je donijet zakon o kojem je kolega govorio. Inače, mogli bi smo kad bismo do kraja htjeli poštovati ovo je bila i povreda Poslovnika jer kolega je nekoliko, krivo naveo naziv zakona o kojem je govorio pa je moglo btii i povreda Poslovnika. U protivnome ću se stvarno morati složiti sa kolegom iz laburističke stranke koji se bavi odnosno iskazuje brigu za uporabom hrvatskoga jezika i da ovdje u Saboru ne dopustimo krivo nazivlje zakona koje ovaj Visoki dom donosi. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Zastupnik kaže naravno netočno da je pogrešan zakon jer da nije pogrešan ne bi došao na klupe. To je netočno kolega upravo iz razloga što svi znamo da je prošle godine kada smo i donijeli taj zakon da on ima primjenu do 31. prosinca 2010. godine i jasno se Vlada odredila i kazala, onog trenutka kad se steknu uvjeti radi eventualne primjene odnosno određenih odredbi koje se mogu ukinuti upravo je sad došao taj trenutak kada je procijenjeno da se može ići sa 1.7. upravo s ovih 2%. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda, Frano Matušić. Izvolite. Pa evo upravo ovaj navod koji je sad prethodno moja kolegica, ali još ćemo jedanput ga utvrdit. Dakle, nije bio pogrešan potez kao što je to rekao kolega Grubišić koji je napustio sabornicu jer je svjestan da je izgovorio puno netočnosti, jer jasno je rečeno da zakon vrijedi do kraja ove godine, a ako bude moguće da će se i prije toga ukinuti dakle pojedini dijelovi kao što to danas radimo. Dakle, stekli su se uvjeti da bi se mogao ovaj zakon promijeniti i da bi se mogao izmijeniti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Završili smo raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Ja mislim da je to uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović, ali ja bih molio da ipak zastupnice i zastupnici čitko napišu ime i prezime da se može pročitati. Zahvaljujem. Izvolite. Dobro, u Hrvatskoj su na snazi i pisana slova, nisu samo ona velika. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Ukidanje stope kriznog poreza od 2% na primanja od 3 do 6 tisuća kuna odgađa se do 1. srpnja. Kao što smo čuli sada ovdje uvodno obrazloženje za tu odgodu od mjesec i pol dana da se građani pripreme, da se prilagode, dakle o čemu je riječ? Za ovih 100, 200, 300, 400 kuna da ne pojurili u supermarkete, u trgovačke lance, kupili nešto i da im ne bi nešto prisjelo i nasjelo. Je li tako? Kako drugačije uopće tumačiti ovu odgodu koja je bez ikakvog racionalnog razloga ovdje uvedena. Jer je harač banuo iznenada, nije bilo prilagodbe. Došao je odmah, a sada evo ukidanje ipak ima jednu izvjesnu odgodu. Međutim, ono što treba odmah na početku reći da treba ukinuti i stopu kriznog poreza i od 4% i na primanja veća veća od 6 tisuća kuna, dakle Hrvatskoj treba ukidanje harača i pravednija poreska politika, odnosno trebaju joj pravedniji porezi kako bi se osigurala temeljna ustavna vrednota, a to je distributivna socijalna pravda. Međutim, mi smo svjetlosnim godinama udaljeni od tog proklamiranog ustavnog načela. Prihodi državnog proračuna od harača od 2 i 4% mjesečno negdje su bili na razini oko 205 milijuna kuna. Međutim postavlja se odmah ovdje pitanje što to Vlada i što to vlast radi. Optereti, rastereti, stvori problem, onda ide ga rješavati, i u tome vidi svu svoju moć i zbog toga bi htjela još i da joj se građani dive. Kaže evo kolegica Roksandić građani su pozdravili uvođenje harača. Ja ne znam gdje je to klanjanje bilo gospođo Roksandić, ja to vidjela nisam. Naime, o čemu je ovdje riječ. Stvari su vrlo jednostavne, transparentne, ali bolje da kažemo hrvatski prozirne. Naime, ovo nije potez jedne racionalne, jedne smislene politike, ovo je izraz uplašenog poretka, gospodo prestrašili ste se, strahujete od prijevremenih izbora. U tome je jedini razlog. Naime uvođenje harača to su vam rekli svi gospodarstvenici, to su vam rekli svi savjetnici koje je gospođa Kosor okupila u Vladu, da je ubiranje, da je uvođenje harača donijelo jedan veliki …/Govornica Sve u svemu, sada se vidi da je uvođenje harača donijelo više štete nego koristi. Mi smo se i onda pitali neće li taj famozni vladin lijek ubiti bolesnika, ali niste slušali. Vlast je nejednako neefikasna koliko je i skupa, ali ne služi samo vlast da bude nekorisna, nego evo pokazalo se da je željela biti i štetna. Hrvatska je zbog harača izgubila 600 milijuna kuna. Naime ona je ovim poreznim haračem ubrala 1,2 milijarde kuna što odgovara vrijednosti oko 2 tisuće stanova veličine 60 metara četvornih kako su to utvrdili samostalni samostalni sindikati, ali istodobno država je izgubila 600 milijuna kuna jer je zbog gubitka 50 tisuća radnih mjesta uplaćeno 150 milijuna kuna manje poreza na dohodak. Mi smo se približili već brojci od 320 tisuća nezaposlenih. Dakle i stvoren je dodatni trošak upravo zbog tih izgubljenih radnih mjesta od 450 milijuna kuna za naknade za nezaposlene radnike koji su ostali bez posla. Da se slušalo ne samo oporbu nego i one ljude koji su se sami okupili, da ste slušali građane, to se ne bi dogodilo, ali zaludu mi govorimo, kao vjetar, naš govor je kao vjetar ide kroz praznu tikvu, i to to jednostavno ne smije više biti tako jer su štete enormne. Naime sve je uvijek se opravdava ako se nešto napravi kriza. Sad vi kažete kriza je prošla i …/Govornica se ne razumije./… Pa je li to jedna magična riječ kriza gdje se svijet izvlači iz nje, gdje su za vrijeme krize tamo cijene padale, a šta je kod nas, kod nas cijene ako i padnu to je neznačajno, ali sve u svemu to su pokazale sada i analize sindikalne košarice, izračun sindikalne košarice da su cijene prehrambenih artikala poskupile. Kako to? Kriza a cijene rastu kod nas. Dakle očito je nešto izvorni hrvatski ovdje proizvod. Naime građani dobro vide što je uzrok i tko je uzrok krize u Republici Hrvatskoj.

i time dakle sindikalci su izračunali da se može pokriti svega 83,7 troškova života. Dakle unatoč obećanjima, apelima gospođe premijerke da trgovački lanci ne poskupljuju cijene to je neobičan način vladanja koja se vlada apelima a narodu se rebne harač, a njih se tako moli. Prema tome to je, time se pokazuje ne samo, jasno je bilo da oni neće poslušati, nego pokazuje se bit u biti vlasti kakva je. Naime umjesto da se stvaraju temeljne vrijednosti, solidarnosti, zajedništva, naime ova vlast je uspostavila i dozvolila je tiraniju financijskog kapitala koja je dalje uzrokovala uznapredovalu monetarizaciju ljudskih odnosa. I to je nešto pogubno, i to je onda ovo što mi imamo danas na djelu. Prema tome premijerka se često zbog toga i pita, evo ja bih htjela nešto rezati ali nitko neće da mu se reže. Zar se politika jedne vlasti svodi na to da se samo reže, je li to smisao politike. Pa koji su to onda krojači hrvatske propasti. Na kraj krajeva ako smo već i kod rezanja pa tko je stvorio lažne branitelje. Tko je zaposlio mnogobrojne i prekobrojne u trgovačkim društvima u vlasništvu države. Pa molim vas lijepo. Dakle, smatram da je dosta krivih nada i praznih obećanja, da trebamo uspostaviti zaista, da bi mogli uopće bilo što napraviti prave vrijednosti, solidarnosti, zajedništva i društvene pravde kroz svaki zakon, a ne da bogatima točimo već ionako prepunu čašu. Naravno to više nije vaš posao, to je posao SDP-a. Hvala lijepa. Hvala. Četiri ispravka, četiri replike. Prvi gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav netočno navodi da je ovim porezom uzimano ljudima 100, 200, 400 kuna. Dakle ovim porezom ljudi su plaćali od 60 do 120 kuna, dakle što je jako proziran navod. Dalje, drugi netočan navod je nije harač nego je krizni porez. Ja ponavljam, ja shvaćam Turci su vladali ovim prostorima stotinama godinama, ostavili brojno potomstvo, i nitko vam ne brani da govorite jezikom svojih otaca, ali u Hrvatskom saboru rekli bi hrvatski laburisti treba govoriti hrvatskim jezikom. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa isto tako kolegice Antičević nisam ja rekla da su građani pozdravili uvođenje harača. Ja znam što znači riječ harač, možda za razliku od vas, i ne upotrebljavam ga u Hrvatskom saboru, a ni u javnosti. Vi ste nametnuli tu riječ i ni u kom slučaju to nisam izrekla. Ako sam spomenula krizni porez onda sam rekla da je to porez na plaće, mirovine i druge primitke. gospodin zastupnik Josip Leko, izvolite. kad je rekla da je zbog uvođenja posebnog poreza izgubljeno 50 tisuća radnih mjesta. To nije točno. Svi mi jako dobro znamo, pa i vi kolegice Antičević, da u cijelom svijetu se zatvaraju radna mjesta, da diljem Europe ljudi ostaju bez posla pa tako i u Hrvatskoj. I u bogatijim, razvijenijim gospodarstvima nego što je hrvatsko i u gospodarstvima koji nisu uvela poseban porez kakav je uveden u Hrvatskoj po stopama od 24% i da su pravi razlozi za gubitak radnih mjesta u globalnoj gospodarskoj krizi. Evo upravo ste svojim izlaganjem ispravili ono što sam pomislio kad je gospodin Grčić govorio u ime kluba da ćemo imati jedan drugačiji dijalog sa strane SDP-a jedan pametniji, mudriji, kvalitetniji dijalog, ali evo vaše vaše izlaganje upravo potvrđuje suprotno. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Kolegica Antičević je rekla da je Vlada u ovoj državi sve rezala. Pa podsjetit ću kolegicu da je Vlada provodila selektivnu štednju i nije intervenirala jednostrano ni u jedan propis kojim su bila uređena socijalna prava, a niti u jedan kolektivni ugovor kojim su bila uređena materijalna prava. Znači, to je potpuno netočno. A što se tiče ovog poreza mislim da vam ne treba ponovno tumačiti jer vama je to potpuno jasno, ali pitanje je medijskog nastupa u ovom trenutku jer to televizija prenosi radi javnosti. Da su upravo ta sredstva, da vam ne ponavljam, a pitajte radnike, umirovljenike da nije ovaj porez od 2% bio da pitanje je da li bi dobivali umirovljenici mirovinu, da li bi dobivali radnici plaće? Replike. Gospodin zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Replika, da. Da, ispada da bude čovjek ciničan, da su zbog ovoga zakona ljudi čak i vene rezali od silnog zadovoljstva. Ali da nije bilo zakona, zapravo želim polemizirati sa tezama koje se ovdje čuju, kao država ne bi isplatila plaće, ne bi isplatila penzije. Ali gospodine Kunst, odnosno ostala gospodo iz HDZ-a pa po čemu je danas 2010. Hrvatska u boljoj situaciji od one u kojoj smo bili 2009.? po svemu u goroj situaciji. Imamo PDV 23%, 3 milijarde kuna više u proračunu što je mislim veći PDV, ali imamo 75 tisuća manje radnih mjesta, toliko više socijale, sada penzija koje treba država isplaćivati. Manje doprinosa, odnosno ovih trošarina. Lani je država vratila 11 milijardi kuna, ove godine mora vratiti 20., 9 milijardi kuna više. Gubitak u trgovini je ove godine 7, 8% veći nego lani. Lani je BDP pao 5,8% ove godine će padati najmanje 0,3% kaže Rohatinski. Turizam 2009. imao je milijardu eura manje prinosa nego 2008., ove godine će imati još manje nego 2009. Cijene za benzin su veće. Ok, veća je trošarina, ali se manje vozi. 15 tisuća novih branitelja ove godine. Kamate su ove godine iste, ako ne i veće nego lani. I sad neka mi netko kaže u ovoj zemlji da 2010. živi bolje nego što je živio 2009. i da su prilike danas bolje no što su bile jučer. A kad smo kod plaća, država može nekako isplatiti, ali je daleko teže isplatiti onom malom obrtniku, malom privredniku, malom zanatliji, malom trgovcu e oni su u pravoj gabuli. Država se još uvijek ovdje nekako može snalaziti, ali nemojte nam prodavati tezu da da smo danas u daleko boljoj situaciji no što smo bili prošle godine. Nismo! Po svemu smo u gorim prilikama. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, gospođa zastupnica. …

pozdravili uvođenje ovog poreza. Međutim, bilo je rečeno još i to da se radi zapravo o svojevrsnom porezu solidarnosti, da je uvođenjem ovoga poreza spašeno Mirovinsko osiguranje i da zahvaljujući ovom porezu u Hrvatskoj, zamislite, još se isplaćuju plaće i mirovine jer da poreza nije bilo toga ne bi bilo. Mirovinsko osiguranje se ovim porezom ne spašava jer je ovo prihod državnog proračuna, a ne Mirovinskog osiguranja, a Vlada je Mirovinsko osiguranje spašavala zamrzavanjem rasta mirovina ne ovim porezom. Drugo, stalno se ljute kada ovaj porez nazivate haračem. I zbog onih koji u HDZ-u još nisu upamtili ime nove parlamentarne stranke Hrvatski laburisti Stranka rada ovo ne naziva haračem nego hadezarinom na čistom hrvatskom jeziku, kao zasluga vlasti koja je porez uvela. I kada još netko ponovi da se zahvaljujući ovom porezu redovno isplaćuju plaće i mirovine još kakvu poruku narodu upućuje? Kuš, budite kuš jer samo zahvaljujući nama još primate mirovine i plaće! Milanka (SDP)** Pa kolegice Antičević-Marinović vi ste govorili ovdje o tome da ne znate zbog čega se ukida krizni porez upravo sada. Ja mislim da je odgovor ustvari u tome što se ovdje pokušava, prvenstveno gospođa Kosor, pokazati opet velikodušna i socijalno osjetljiva ukidajući prije reda ovaj krizni porez. Međutim, s druge strane će građane opteretiti 2 puta više drugim nametima. Kao što je povećanje cijene benzina, povećanje cijene električne energije, povećanje cijene plina. Prema tome ovo je sve jedna magla u kojoj se ljudima vraća ono što su zaradili i što je njihovo pravo, međutim s druge strane će gospođa Kosor staviti puno veće namete i uzeti im 2 puta ili 3 puta više iz džepa nego što je to uzimao krizni porez. S druge strane doista je udar na zdravu pamet argumentacija da je ovaj krizni porez i skupljanje novci u proračunu da su ustvari spasili isplatu plaća i mirovina. Ako se pogleda na godišnjoj razini troškovi za plaće i mirovine su negdje u visini preko 60 milijardi kuna. Ono što je skupljeno kriznim porezom iznosi samo milijardu i 600 milijuna kuna. Pa gospodo draga nemojte podcjenjivati hrvatske građane. Ako je nešto u takvim omjerima i sa takvom razlikom doista se ne može govoriti o tome da je to spasilo mirovine i plaće. I na kraju bih htjela reći samo da jedna odgovorna vlast ne može tražiti niti od socijalnih partnera niti od građana da se oni sami odreknu nečega. Odgovorna vlast mora povući poteze, a očito gospođa Jadranka Kosor nema snage za to. **Šeks, To kolegice, odgovorna vlast ali odgovoran je uvijek netko drugi. Ova vlast je zaslužna za sve, ali odgovorna nizašto. To je njezin moto. Dakle, dok ova vlast i sa ovim prijedlogom zakona vodi bitku kako bolje izgledati. To je njezina glavna borba, ne borba za boljitak građana. Kako nešto prikazati boljim, kako bolje figurirati u javnosti. Dakle, dok vlast vodi bitku za bolji izgled dotle građani vode bitku za bolji život i odgovornosti nikud. Kažete o ovim iznosima ovim iznosima koji bi se priskrbili odnosno kako vladajući govore pa nije bilo za plaće, pa nije bilo za mirovine. Pa tko je kriv za to? Pa zar mislite od harača namirivati plaće i ovo. Pa to je suludi odgovor. A na kraju krajeva koliko se skupilo? Za 5 dana plaće i mirovine. Što ćete sutra, što ćete preksutra? Bojite se u biti, kolegice to je nama svima jasno, boje se privremenih izbora. Idemo spasiti što se spasiti dade. I gospodin zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Kolegica Antičević je spomenula harač, pa je nekoliko kolega se uzbudilo Ja im preporučam evo da idu na internet na Google na udrugu harač i vidjet će da će im izaći posebni porezi. To je zanimljivo. Da se podrazumijeva to više nije nikakva stvar opozicije nego opće kulture. što se tiče harača ja sam već napomenuo u Osmanskom carstvu harač je davao onome tko ga plaća pravo na osobnu i imovinsku sigurnost. Kod nas je doveo do opće nesigurnosti. Pa to je dio jedne politike koja je pokušala spasiti ono što se spasiti ne da, jer se vodi kriva politika općenito koja je dovela do 320 tisuća nezaposlenih. A znate kakva je struktura nezaposlenih po dobu? 32,5% nezaposlenih su mlađi od 30 godina, 41,6% su osobe od 30 do 49 godina, 25,9% su osobe od 50 pa na više godina. Jedan veliki dio naših sugrađana se našao u socijalnoj izoliranosti izbačeni iz svijeta rada. Sve je to dio politike ove Vlade. Danas govoriti o tome da je ovaj potez bio uspješan, da je on spašavao one koji su koji su bili ugroženi, jer su samo oni koji su imali plaću čak 3 tisuće kuna morali plaćati ovaj porez, zaista zvuči kao krajnji cinizam i uvredljiv je za prosječno inteligentnog čovjeka. Pa budimo bar toliko dostojanstveni da ne vrijeđamo onima

Učinak će uvijek biti isti. Jel to posebni porez, jel to krizni porez. Činjenica je da ne vodite računa o posljedicama, o uzrocima to se vidi. Jer vaša obrazloženja su gora nego sami potezi. Dakle, ponovno kako spinirati, kako blefirati rado bi ste bili haračlije, a ne biste da se tako zovete, odnosno još biste kako kaže kolegica Roksandić da vas ljudi pozdravljaju zbog toga. I uvođenje kriznog poreza i sada njegovo djelomično ukidanje dokaz je samo za lutanje, nesnalaženje i nesposobnost ove Vlade. To je zapravo porez na nesposobnost. Vi postupate onako kao što je postupala srednjevjekovna inkvizicija. Ovaj porez to je španjolska čizma. Najprije čovjeku nataknete tu španjolsku čizmu kao način mučenja dok ne prizna da ste dobra Vlada, a onda u jednom momentu skinete tu čizmu i tražite da bude oduševljen zbog toga što ste ga oslobodili muka. Hvalite se koliko je ljudi bilo pošteđeno tog vašeg mučenja, tog mrcvarenja koje je ovaj krizni porez uveo. Kao razlog za uvođenje kriznog poreza navodite svjetsku krizu. Pa dajte mi recite koja je druga zemlja na svijetu povećava porez ili uvela ovakav krizni porez da bi se borila s krizom? Pa drugi su smanjivali doprinose, smanjivali su poreze zato da bi potaknuli potrošnju. Jedino vi ste originalni, jedini na cijelom svijetu ničega se niste mogli drugog dosjetiti nego namet na građane. Znate kada se pokušava braniti nebranjivom, onda dođemo do izjave kolegice Roksandić, kako je javnost pozdravila krizni porez. Ja se dobro sjećam tog općeg oduševljenja. To se po trgovima su građani plesali veselo, razdragano, mahalo se zastavicama i državnim i HDZ-ovskim, ljudi su pjevali, održavani su masovni skupovi podrške tom kriznom porezu. A u HDZ-u saborskom čak primijećena povećana potrošnja bunike. Tako su građani oduševljeno veli kolegica Roksandić reagirali na uvođenje kriznog poreza. I s tom svojom izjavom kolegica Roksandić ali valjda i cijeli HDZ kojeg ona tu predstavlja jer je dio, ulazi u ozbiljnu konkurenciju da bude proglašena osobom godine skupa sa tom svojom izjavom koja će sasvim sigurno biti proglašena izjavom godine. Tako se brani neobranjivo. Kakvi su efekti ovoga harača, jer su građani svoje oduševljenje pokazali time što su to nazvali haračem. milijarda i 600 milijuna kuna više u proračunu. Kažete, e da toga nije bilo, ne bi bilo za plaće. Pa naravno da ne bi bilo za plaće, pa naravno da jedna nesposobna Vlada ne može osigurati ni isplaćivanje plaća. Možda bi bilo za plaće da nije toliko toga pokradeno i pronevjereno od Brodosplita do HEP-a, od kamiona do autocesta. Toliko je pokradeno, tko je to napravio, oni koji su barba Luki pisali pismo da ih zaposli da bi mogli štetu raditi. E pa da nije toliko pokradeno krizni porez ne bi ni trebao. A plaće bi se i penzije valjda mogle isplaćivati, doduše kod jedne normalne, sposobne Vlade. Kakvi su efekti od ovog kriznog poreza, koliko je radnih mjesta otvoreno otkad je uveden taj krizni porez. Pa nijedno. Koliko ste radnih mjesta spasili da se ne ugase? Ma nijedno. tisuća nezaposlenih više otkad je uveden krizni porez. Nezaposlenost raste apsolutno po istoj stopi. Šta je napravio taj harač, taj krizni porez, on je jedino dodatno smanjio već ionako bijedni standard građana do kojeg bijednog standarda ste ga doveli u zadnjih 6 godina. Smanjena je osobna potrošnja, ali proizveden je i strah kod građana jer šta sad normalan građanin da misli o takvoj Vladi. Boreći se za vlast je rekla nema novih poreza, a onda kad je došla na vlast, kad su pokazali svu svoju nesposobnost onda je povećala PDV i uvela harač. Pa šta takav građanin može nego se preplašit i pitat se pa šta ja još od tih ljudi mogu očekivati. Slagali su me, prevarili su me, obećali mi jedno a rade potpuno suprotno. Nametnut će mi još poreza, još davanja. Pa naravno da neću trošiti, pa naravno da ću štedjeti koliko god mogu. Ljudi se boje, boje se trošit, boje se budućnosti. To je psihološki efekt koji je izazvao ovaj porez. Kako se vi borite protiv krizne situacije evo to je bio jedan od načina. Drugi način je taj da ministar Šuker putuje okolo po svijetu, nema ga ni danas tu i zadužuje nas. Svakih 7, svakih 14 dana on se ponovo zaduži i onda svaki put održi konferenciju za novinare i kaže nije to novo zaduženje kao da su ljudi ludi. ludi. To je isto kao da ja svaki put kad nekome repliciram kažem ali ovo nije replika. Šta bi ljudi o meni mislili? Što uopće mogu misliti o nekom čovjeku koji tako postupa? Zaduži zemlju evidentno, milijarde eura i onda dođe i kaže ne, ne, pazite to vam nije novo zaduženje. To je na razini kolegice Roksandić. Ta izjava je upravo na ovoj razini, o velikom oduševljenju građana koje ste opteretili haračem. Znate, i guverner Rohatinski koji je dosad pomagao Vladi, čovjek se trudio stvarno, upotrijebio sve svoje znanje, svu svoju sposobnost da pomogne ovoj Vladi i taj je izgubio strpljenje i od vas digao ruke, pa i taj je neki dan rekao neće Hrvatska narodna banka toj Vladi više davati novce jer ona te novce spiska pa neće pomagati daljnjem upropaštavanju ove zemlje jer je upropaštavate nemilosrdno. Kaže vam neki dan Rohatinski nije poticanje stanogradnje ono što će pomoći zemlji, a ova Vlada radi upravo to. Njoj kad kažete, kad joj struka kaže što ne smije raditi ona radi upravo to. Kad joj je struka rekla nemojte uvoditi nove poreze, pogoršat ćete stvar, Vlada uvede nove poreze. Kao da to radite namjerno. To meni više ne izgleda samo na jednu nesposobnost, nego na jednu malicioznost. Kako dalje mučiti ljude, što im još napraviti da im bude još gore nego što im je sada, kako ne slušat struku i zašto na koncu ne slušat struku. Pa savjetnici koje je premijerka uzela joj kažu da to ne valja. Znate, nakon svega ovoga ja mislim da je došlo vrijeme da premijerka Kosor ispuni svoje obećanje, a njezino obećanje je glasilo kud Sanader tu i ja. I mislim da je došlo vrijeme da vi svi skupa u tome slijedite premijerku. **Šeks,

samohvalu predlagatelja, tko sve neće od sada morat plaćati HDZ-arinu. Ja sam doista si dao truda pa pokušao izračunati koliko to građana i zašto sada kao neće morat plaćati. 870 tisuća umirovljenika ni dosad kažu nije trebalo plaćati, a sada još novih 190 tisuća neće plaćati ovaj porez. To znači da milijun i 60 tisuća umirovljenika mjesečno prima manje od 6 tisuća. Milijun i 60 tisuća umirovljenika. Ali nisu rekli da ostaje na snazi odredba o zamrzavanju mirovina, da se mirovine ne usklađuju tako da i oni umirovljenici koji dosad nisu i neće plaćati ovaj porez ostaju oštećeni za propušteno usklađivanje mirovina. Idemo na radnike. 575 tisuća radnika, hvale se, nismo oporezovali. Zašto? Jer su imali plaće manje od 3 tisuće kuna. Sada vele još 720 tisuća neće plaćati, zašto? Jer imaju plaće manje od 6 tisuća. i 290 tisuća zaposlenih prima manje od 6 tisuća mjesečno i vele evo mi smo toliko dobar potez napravili, sad nećete plaćati porez jer primate manje od 6 tisuća. To je granica bogatstva u Hrvatskoj očito. Košarica za četveročlanu obitelj, ožujak 6600, pa što onda bar na 6600 neoporeziva osnovica nije dignuta.

Na žalost to je tako, čak nisu bili u stanju prihvatiti, ako ne naše zakone, onda barem kao svoje prijedloge i dati ovdje u proceduru dakle niz mjera koje smo mi predložili, koji su mogli pomoći hrvatskim gospodarstvenicima, danas bismo sasvim sigurno imali nešto manje nezaposlenih nego što ih imamo sada. Ali jednako tako moram reći da je ova politika hrvatske Vlade, prvenstveno Vlade Jadranke Kosor na nekim portalima okarakterizirana kao zločin sa predumišljajem, zato što doista je zločin, prema vlastitim građanima i vlastitoj državi kada vidite da su problemi golemi, da se problemi mnoge iz dana u dan, da vam svaki dan sve više ljudi ostaje bez posla, sve više tvrtki propada i odlazi nepovratno u stečaj, a da pritom ništa ne činite samo zato da biste sačuvali svoj dobar imidž. Ja mislim da jedna odgovorna vlast mora i po cijenu toga da padne sutra sa vlasti napraviti neke poteze koji će državu i njezine građane napokon početi izvlačiti iz krize. I na kraju krajeva kako se to radilo evo sad zadnjih 2 mjeseca sa mjerama koje je Vlada donijela kada je HNB otpustio određena financijska sredstva koja su trebala biti usmjerena prvenstveno hrvatskim gospodarstvenicima, neki dan smo saznali i od jednog broja gospodarstvenika koji su progovorili da nisu mogli dobiti kredite kada su se javili, jer im je rečeno da su oni uredni platiše poreza, da ne duguju ništa državi i zbog toga ne mogu dobiti kredite, što znači da su ti novci opet otišli u ruke države, u ruke ministra Šukera koji ustvari na taj način punio proračun za plaće i mirovine, a ne preko kriznog poreza, ali su gospodarstvenici ostali bez kredita i bez novaca. **Linić, Slavko (SDP)** Pa ne bih se složio sa svojim kolegom Stazićem koji je jasno rekao da nitko u Europi u ovo krizno vrijeme nije porezima opteretio svoje poreske obveznike i mislim da je tu pogriješio. Skoro sve zemlje u Europi su se itekako aktivno bavili krizom. U prvom redu su iz državnih proračuna davali novce i privredi i bankama i spašavali sustav, davali. To naša država nije radila. Naša Vlada to nije radila. Naša Vlada obrnuto, ubirala novac da bi spašavala proračun. Tako se krize ne rješavaju. Ali ono što je najvažnije i po čemu se razlikujemo socijaldemokrati od ostalih koji su trenutno na vlasti, koga porezno opteretiti za manjak prihoda. Evo vidite hrvatska Vlada, vladajuća koalicija je poreski opteretila radnika i umirovljenika. Znači oni koji su najugroženiji i oni koji najmanje dobivaju. I zamislite čuda, stare kapitalističke zemlje u Europi a la Austrija, a la Njemačka isto je oporezivala bankare, banke, njihove prihode, a zamislite Velika Britanija pred malo uvela i porez dodatni na dividende, prema tome uvodili su poreze, ali su uzimali bogatima, oni koji imaju, ali nisu dirali svoje radnike i umirovljenike, to je razlika između socijaldemokracije i vladajuće koalicije trenutno, to je razlika između europskih parlamentarnih zemalja i hrvatske parlamentarne većine. Hvala.

ali to oduševljenje nije bilo samo u Hrvatskoj, ono je izgleda bilo u cijelom svijetu pa je posljedica toga da je strani kapital ušao za 55% manje prošle godine u Hrvatskoj nego prethodne godine. Dakle ovi iz inozemstva su bili toliko oduševljeni da su uložili 1,8 milijardi eura u Hrvatsku, a 2008. 4,1 milijardu eura. Vjerojatno je na to oduševljenje, će dodatno djelovati jučer iznesen podatak na obrtničkom forumu kako su katastrofalne brojke od nelikvidnosti, pa su neplaćene a dospjele obveze pravnih i fizičkih osoba na kraju veljače došle do 27,6 milijardi kuna. Vidite to je posljedica jedne politike u Hrvatskoj, inače da se opet vratimo na onaj harač, on je u Osmanskom carstvu i bio dokaz vjernosti sultanu. Izgleda da su naši vlastodršci ukinuli harač ne bi li doznali i kakav oblik vjernosti postoji prema vladi i među hrvatskim građanima. Odgovor na repliku. Zašto ne 1. svibnja? Razlog za odgodu je taj da se građani pripreme. Na šta da se pripreme? Da im ostane 100 kuna više. A kad se uvodio zakon onda je uveden odmah. Znači nisu se trebali pripremati da ostanu bez 100 kuna ili 120 kuna. Ali sad se moraju 2 mjeseca pripremati šta će napraviti sa tih 100 kuna koji će im ostati više. Pa dakle to su sve same nebuloze koje se u vezi ovog zakona govore, u obrani u pokušaju obrane, u pokušaju da se obrani nešto što je ali apsolutno neobranjivo. gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. velikim oduševljenjem dočekala uvođenje tzv. antirecesijskih mjera uvođenje harača, pa i smanjenje naknade za nezaposlene bila je ova vojska od 320 tisuća nezaposlenih. Neki od njih su izišli na ulice oduševljeni samo što su valjda uzeli krive transparente pa na njima piše dolje Vlada, a ne gore Vlada, ali to je valjda zbog toga jer su pogriješili vrata na skladištu. Ako se sjećate lani je Vlada ukinula između ostaloga i dobar dio naknade za nezaposlene rekavši da će 45 milijuna kuna ušteđenih u 2009. i 2010. upotrijebiti za subvenciju petog radnog dana. Imam dokumenat, potpisala ga gospođa Kosor u kojemu kaže da je do sada ukupno tu blagodat i ljubav države iskoristilo 27 radnika sa ukupno 47 tisuća Jada i sramote. Ne samo da su nas obmanuli u srpnju prošle godine, nego neće taj novac vratiti tamo kud spada. I zato jedan od najomiljenijih ljudi u našoj državi je ministar financija Šuker, za koga obično kažu daleko mu kuća bila. I na kraju haračlije i Bogu ste mrski, prema raji nadmeni i drski. **Šeks, Vladimir Poštovana potpredsjednica Doma, gospođa Željka Antunović. Izvolite. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Kroz ovo izlaganje i ove replike mislim da je rečeno više-manje sve što je bitno poručiti građanima, ali ja ću se osvrnuti na nešto što ste kolega Staziću spomenuli. Rekli ste da postoji strah od budućnosti kod građana. Ne samo, nažalost, strah od budućnosti nego postoji i strah od represije. Zato su glasovi koji potvrđuju da je ova mjera kao antirecesijska ili pro razvojna potpuno promašena izvan ove sabornice u kojoj se jedino i može govoriti bez straha da dobijete možda pendrekom vrlo tihi. Stalno se govori o tome kako je rad u Hrvatskoj skup i da zato imamo gospodarskih problema. Bruto plaće velike, a neto plaće sve manje i manje. Nameti stalno u ustima političara iz vlasti, a nikako da se neki namet smanji. Stalno se samo uvode novi nameti i to na koga sad? Ne na one koji imaju suviše, neki kojima preostaje da bi živjeli nego se uzima od onih koji rade i jedva namiruju svoje minimalne potrebe. Kažete da su smiješna ova obrazloženja. Ma ne mogu ni biti drugačija jer je ova mjera naprosto promašena od početka. Ona je još jedna, od jednih slatkih priča i treba ovih 2, 3 mjeseca da bi se stalno govorilo o tome kako eto Vlada misli o građanima i vraća im nešto. Ustvari im vraća mrvice od onog što im je uzela. Ne čini nikakvu korist gospodarskom razvoju, smanjenju negativnih utjecaja recesije, ali ima jedan efekat. Puni državnu blagajnu da bi Vlada i dalje mogla rasipati novce na nebitne i nepotrebne stvari. **Vidović, Davorko (SDP)** Kolega Stazić malo je počeo pa onda otišao u drugom pravcu stavom da Vlada nije znala ništa drugo nego uvesti krizni porez, ali onda si se popravio kada si rekao da zapravo Vlada itekako zna. Ima na dispoziciji već 10 godina strategije, rješenja koja ad limine odbacuje. Dolazili oni od struke, dolazili od savjetnika premijerke. I očigledno je da ovdje nije riječ ni o kakvom neznanju. Da li je riječ o malicioznosti? Ne bih ni to rekao da ona ne voli svoje građane. Ovdje je riječ naprosto o tome da su ciljevi Vlade potpuno disparantni, oni su potpuno drugačiji na ciljeve građana. Vlada, nažalost, ima samo neodgovorna Vlada, samo jedan cilj, ostati na vlasti. Odgovornoj Vladi ovo ne bi bila ugodna pozicija. U ovakvim vremenima biti na vlasti nije ugodno, a oni to tako strasno i silno žele da odbacuju svaki iole suvisao prijedlog koji dolazi od ljudi koji u ovoj zemlji znaju što su rješenja i upravo suprotno tim svim rješenjima isključivo rade na tome kako čuvati carevo ruho da se ne skine i da se ne ogoli do kraja. To je meritum problema kojega imamo sa ovakvim donošenjem zakona koji štete i onda se povlače kao što imamo prilike vidjeti.

i ozbiljno upozorio građane RH i Vladi poručio "Neću pristati uz tvoju politiku, niti ću je pomagati u ovakvom obliku." Zašto? Zato što je ocijenio da je Vladina ekonomska politika samo smisao puniti proračun, a ne razvijati hrvatsko društvo, brinuti o zaposlenosti i standardu hrvatskih građana. Drugo što je poručio da to nije samo bila politika HDZ-ove Vlade na čelu sa Jadrankom Kosor nego da je to bila politika i prije toga. Dakle, na čelu sa Ivom Sanaderom. treće što je važno poručiti građanima da ovakve društvene situacije odgovorne vlasti i odgovorna Vlada prepušta da odluče građani na demokratskim izborima. To je vrlo važno reći zato što nema promjene smjera već 5 ili 6 godina. Hvala lijepo. Gospodin zastupnik Zvonimir Mršić, izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče. Čini mi se da ne pokazuje samo Vlada prijezir prema ovome, pokazuju to i kolege iz HDZ-a kojih evo nema niti jednog u dvorani kada se raspravlja o spasu, ima jedan ali na njemu je cijela država ovaj čas, ili barem jučer. Dakle, nema ni jednog zastupnika i ne želi čuti što to drugi kolege imaju za reći ili za misliti. Ja se slažem sa kolegama koji su rekli da ovaj potez Vlade je za nju bio genijalan potez jer dok su druge Vlade u EU prije svega glavu razbijale, angažirale resurse, stručnjake, stručnu javnost, opću javnost, financijsku javnost kako pronaći metode i načine izlaska iz krize naša Vlada se preko noći dosjetila kako zavući građanima ruku u džep i uzela im je nešto novaca. I još je onda danas kažu predstavnici vladajuće većine da se narod tome radovao. Eto, uvijek kada Vlada zavuče ruku u džep građana vjerojatno građani kliču. Ali nama u oporbi se čini da oni više skiču ili skviče nego što kliču tome što Vlada čini. Koji su rezultati, efekti ovog poreza koji se zove u pravnim terminima posebni porez na dohodak, a narod to u hrvatskom jeziku puno bolje i više razumije, zove se harač? Kada je harač uvođen u Hrvatskoj je bilo zaposleno milijun 524 tisuće 360 građanina Hrvatske. Danas u Hrvatskoj radi milijun 436 tisuća 640 građana ili 87 tisuća 720 građana Hrvatske manje radi. To je efekt harača. Kada je harač uvođen negdje oko 5 tisuća ljudi je radilo, a nije primalo plaću. Danas više od 70 tisuća ljudi radi, a ne prima plaću. Gotovo je izvjesno da i oni koji su danas nezaposleni, odnosno koji su ostali bez posla, a tih je više od 90 tisuća i ovih koji rade a ne primaju plaću ne plaćaju harač ili kako god ga mi zvali. Jer onaj tko ne radi ne prima ni plaću pa ne plaća ni harač. Onaj tko radi a ne prima plaću sasvim sigurno da poslodavac ne plaća harač prije nego što ne isplati plaću. Kada je uvođen harač bilo je 248 tisuća 586 ljudi na Zavodu za zapošljavanje koji su tražili posao. Danas ih ima 317 tisuća 625 odnosno bilo je toliko prošli mjesec ili 69 tisuća građana Hrvatske više je prijavljeno na Zavod za zapošljavanje u ovom periodu od kada je harač uveden. To je glavni efekt harača. Kažu ovdje kolege da je zbog harača došlo do toga da se mogu isplatiti plaće u javnom sektoru. Zaboravljamo da je paralelno sa uvođenjem harača smanjena plaća u javnom sektoru za 10%, smanjene su plaće medicinskim sestrama, liječnicima, učiteljima, profesorima, policajcima, carinicima, a onda nije prikupljen, jer bilo rečeno nema tih 10% da bi se moglo isplatiti, moramo se nečega odreći. I odmah drugi dan je Šuker otišao za onih 90% ne ubrati harač, nego izdati trezorske zapisi. A trezorske zapise je izdavao uz kamatu od 8% i davao diskont od 8%, što je daleko više od onoga što su se ljudi odrekli u tom trenutku jer navodno nije bilo novaca za plaće. Tko je zaradio na tome? Pa banke. Banke su zaradile više od 10% kada su posudile novac Ministarstvu financija i Vladi Republike Hrvatske nego što smo mi tražili od građana da se odreknu jer evo novaca nema. Nije harač pomogao da se stabiliziraju državne financije, tome su puno više pomogli trezorski zapisi. Ali trezorski zapisi su puno skuplji od bilo čega drugog što Vlada radi, pri čemu time bildamo profit banaka, a taj profit banaka ne ostaje u Hrvatskoj nego odlazi negdje izvan Hrvatske. I zašto se ustvari sada harač ukida? ako imamo 90 tisuća manje ljudi koji rade, ako imamo 70 tisuća ljudi više na Zavodu za zapošljavanje, ako 70 tisuća ljudi radi a ne prima plaću. Pa tko puni proračun? Odakle sada odjedanput novac u proračunu da možemo ukinuti harač? Pa u međuvremenu je Vlada dosjetila se puno efikasnijim modelima kako narodu uzeti novac. Jer ako čovjek ne radi ne plaća harač, a taj novac treba. E pa onda ćemo dići neke cijene. Pa je tako cijena plina u trenutku kada se harač uvodio bila kunu i 27 lipa za kubik. Danas i zaposleni i nezaposleni i onaj tko radi i prima plaću i onaj tko radi i ne prima plaću isti taj kubik istog tog hrvatskog plina plaća kunu i 70 lipa ili uz prosječnu potrošnju koliko prosječna obitelj u Hrvatskoj troši 215 kuna više plaća se danas za plin nego što se plaćalo prije nego što se harač uveo. A od tih 215 kuna je 50 kuna je samo PDV. Prema tome, ovdje ćemo vam oprostiti tih 60 kuna, kako velikodušno od Vlade, jer i onako ne plaćate, jer i onako ne dobijate plaće ili sta na Zavodu za zapošljavanje, ali ćemo vam zato vrlo efikasno uzeti taj PDV. Jer ako ne platite plin doći će distributeri pa će vam isključiti plin, pa neće imati plin. Ako vas vaš poslodavac drži u robovlasničkom odnosu i vi radite i ne primate plaću, Porezna uprava neće učiniti ništa, neće čak ni blokirati tvrtku a kamoli da se postara da radnici dobiju plaću zato što rade a ne plaćaju. Sasvim je izvjesno ono što kolega Stazić ima dilemu, pa ne treba se pripremiti građani do 1. 7., treba se Vlada pripremiti do 1. 7. jer ipak će ostati neka omanja rupica ne uplatom malog harača. Pa ćemo onda a to je gotovo izvjesno do 1. 7. imati i povećanje cijene plina za građane i povećanje cijene električne energije za građane. I samo s povećanja cijena i PDV-a na to povećanje cijena u državni proračun će se sliti puno više novaca nego što se slijeva od harača. Ali tada će Vlada biti sigurna da će svi plaćati i da nema nikakvog rizika da će netko ostati bez posla, pa neće biti prihoda i da nema nikakvog rizika ako poslodavac ne plaća da će i tada morati platiti za struju i za plin u tom razdoblju u kojem će to isto potrošiti. Zar se netko upitao u Vladi kakav je efekt ovog drastičnog povećanja plina 1. 4. za gospodarstvo. Koliko će građana Hrvatske zbog toga ostati bez posla, a potpuno je izvjesno da je to jedna ne antirecesijska mjera, nego antiindustrijaka mjera u Hrvatskoj. Da će oni koji proizvode biti dovedeni u takvu tešku situaciju da će zatvarati radna mjesta. Neki strani investitori koji imaju ovdje investicije razmišljaju da razmontiraju strojeve, presele na tržišta, gdje gle čuda MOL distribuira plin. I gle čuda ruski plin je u Mađarskoj je 40% jeftiniji nego hrvatski plin u Hrvatskoj. A ruski plin je isto 40% jeftiniji u Mađarskoj nego ruski plin u Hrvatskoj koji isti taj MOL dobavlja ovdje u Hrvatsku. Zato je MOL-u sasvim svejedno hoće li se u Hrvatskoj proizvoditi nešto ili neće. Ali nama ne može to biti svejedno. Ne može Vladi biti svejedno i ne može Vlada ne reagirati na povećanje cijena zato jer je zadovoljna jer s povećanjem cijena raste PDV i ubire se sigurni PDV. Mi moramo se zapitati koliko će ljudi ostati bez posla do kraja ove godine? Mi se moramo zapitati koje su to mjere koje će izvesti Hrvatsku iz krize? Nažalost, nijedna mjera koja je donesena nije donesena na vrijeme. A ovo ukidanje harača dolazi sasvim prekasno i dolazi u trenutku kada je Vlada smislila puno više načina kako efikasnije izvlačiti narodu novac iz njihovih ionako tankih novčanika. Hvala. Dva ispravka i 4 replike. Prvi gospodin zastupnik Boris Kunst, ispravak. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Mršić je tu izrekao niz netočnosti no ja ću samo pokušat, obzirom na vrijeme, bar jednu, dvije. Prije svega, obzirom da se SDP cijelo vrijeme vraća na harač, vraća se u Osmansko carstvo pa ćemo onda citirati ako se sam ne može snalaziti dovoljno dobro na računalu:"Harač je osobni porez, glavarina u Osmanskom carstvu. Naplaćivao se od svake muške nemuslimanske glave kao vrsta otkupa od ropstva." Pa dajte onda vidite kakvo to veze s tim ima o čemu vi stalno pričate, to veze nikakve nema. netočno je da su umanjena sva materijalna prava. Pa podsjetit ču vas na činjenicu da u posljednjih pet godina razina socijalnih prava je nekoliko puta povećana, mirovine za 50%, minimalna plaća je bila u jednom trenutku za 60%, plaća prosječna za 40%. Dajte probajte malo ako se znate služit probajte, pa to se da izračunat, ne morate obmanjivat javnost jer ovo je vaša seansa koja je bila posljednja srcedrapajuća. Ne znam gdje ste bili 2000. i

Pa evo kolega Mršić navodi da zapravo mjere koje je Vlada donijela su antirecesijske i da zbog tog poslodavci ne isplaćuju plaće što definitivno nije točno. Znamo da cijenu plina da nije realna niti sad i da ona još će poskupljivat vjerojatno, to slušamo stručnjake, gospodina Šunjića i ostale i to je poznato. isto tako da radnici svi nisu mogli birati poslodavca kao vrh SDP-a. Oni su izabrali recimo Daimler od kojeg su dobili nekolicina 4,7 milijuna eura, podijelila to i na taj način uništila jednu domaću tvornicu i stjerali radnike na cestu.

da je krajem siječnja ove godine zaduženost građana iznosila 123 milijarde kuna. Jer neki se hvale da je i porasla štednja u istom vremenu čisto sumnjam da ovih 123 milijarde kuna zaduženja da su to i isti građani koji su i povećali štednju.

i 320 tisuća nezaposlenih, što je ukupno 2 milijuna 670 tisuća, mjesečno ostvaruju prihode od 0 do 6000 kuna, ponavljam od 0 do 6000 kuna, onda zasigurno tih 2 milijuna 670 tisuća građana nisu doprinijeli porastu štednje nego porastu zaduženja. To možete provjeriti kod bankarskih podataka o stanju minusa građana na tekućim računima. Država nastavlja ubirati porez ili zaračunavati zateznu kamatu kad se ne plati. Komunalna poduzeća nastavljaju redovito naplaćivati potraživanja i obračunavati zatezne kamate, kao i pružatelji usluga kojima je država davala monopol. Ajmo onda donijeti jedan zakon po hitnom postupku i na 90 dana odgoditi obaveze građana bez obračuna zateznih kamata, da im damo predah i da se pripreme i za ovaj blagodat od 1. srpnja, ukidanje ovog poreza. Mislim da bi to zapravo bio jedan jako dobar potez, 90 dana predaha građana prema ovim obavezama kao mjera društvene solidarnosti države i monopolista s onima koji primaju ispod 6000 kuna. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Marin Jurjević. Hvala. Kolega Mršiću, spominjali ste ustvari sukob između rada i kapitala. Ja bih rekao da se u Hrvatskoj na hrvatskom terenu vodi figurativno kazavši jedna teška utakmica između rada i kapitala, s time da kapital vodi 10:0, a sudac je na strani kapitala. To je naša Vlada. Tako da taj svijet rada jedino što doživljava to su stalne žrtve i samo se tamo mogu brojiti. Spominjali ste nezaposlene, dakle imamo dio nezaposlenih onih koji bi tek stupili u svijet rada, koji ne mogu naći radno mjesto i oni koji su izbačeni iz svijeta rada, njih je 60,1%. Ti koji su ostali bez posla, a radili su ovakva vam je po prilici struktura. Trgovina na malo 20,6%, prerađivačka industrija 17,7%, građevinarstvo 16,5%. To su oni koji su izbačeni iz rada, vidite odakle. Iz trgovine na malo, prerađivačke industrije, građevinarstva, odatle je najviše. To vam govori što se dešava u hrvatskom društvu i na osnovu te strukture možete doći do nekih jako bitnih zaključaka kakva se politika vodi u ovom društvu. Nažalost, moja županija Splitsko-dalmatinska županija prednjači u apsolutnom broju, dakle po broju nezaposlenosti u veljači, taj broj je bio 60 tisuća, to je 12,5% svih nezaposlenih u Hrvatskoj. To je tragedija, takva politika jednostavno je politika kolapsa koja nas zaista nigdje ne vodi. A što se tiče Marije Bistrice tamo je SDP na vlasti, to za one koji su spominjali. Gospođa zastupnica Sonja Šimunović. Izvolite. Ja sam zapravo htjela reći nešto slično što je rekao i kolega Lesar. Evo samo bih pročitala rečenicu iz objašnjenja ovog zakona, kaže: zakonom se osobito štiti interes i vodi računa o najsiromašnijim i socijalno osjetljivoj skupini društva koji teret gospodarstvene krize najteže podnosi. Zakonom je isključeno više od trećine zaposlenih osoba i 3/4 umirovljenika, znači 1/3 zaposlenih osoba i 3/4 umirovljenika ima toliko male plaće i toliko mizerne mirovine koje su nedostatne i nedovoljne da nisu čak dovoljno dobro ni da ih porez obuhvati. Toliko su gadne i ružne i male da ih porez obilazi i to je katastrofa. To je dokaz da ova Vlada zapravo nema ni strategije ni vizije i ne zna kako da se snađe u ovim teškim trenucima i onda uvodi harač koji je ništa drugo nego eksperiment nad ljudima, nad građanima i građankama Republike Hrvatske. Bez simulacije, bez jasne procjene, bez jasnih rezultata odluče preko noći uvest harač i onda kad vide da rezultati izostaju onda ga ukidaju. Dakle, eksperimentiraju nad građanima kako im padne napamet, a građani Republike Hrvatske ipak nisu pokusni kunići i ne zaslužuju takav tretman.

nedopustivo. Pitajte kolegu Markovinovića, on to najbolje zna. Jer kakav ste čovjek vi ste sigurno govorili u životu za neke metale da se zovu bakar i čelik, pa vjerojatno govorite da postoje neke boje, ja ne znam valjda je neka druga hrvatska riječ. Onda ste vjerojatno za nekoga pomislili da je budala, pa možda vam je palo na pamet da imate dva bubrega, pa možda ste čak u životu tukli čekićem, a popeli ste se tu čak na prvi kat, nosili ste i torbu, imate čak i čizme kući sigurno a na nogama su vam i čarape. Pa to je strašno i prestrašno. Do kad ćete se tako proturski ponašati. Je li to možda zbog toga što Republika Turska provodi sjajan antirecesijski program i jedna je od rijetkih država koji bilježi rast proizvodnje. Vi ste vjerojatno ljubomorni na Tursku i sad bi htjeli kroz turcizme unijeti i njihove neke …/Govornik se ne razumije./… je li i običaje da i mi postanemo tako uspješni. Ja mislim da to ipak nije u redu gospodine Mršiću. Vjerojatno nitko nije mislio na hajvana. Gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pa evo kolegice i kolege iz kluba HDZ-a se ljute kad se govori o haraču, oni govore o kriznom porezu. Govorite i da je to porez solidarnosti, a zapravo ako pročitamo naziv zakona govori se o posebnom porezu na plaće, mirovine, primitke od samostalnog rada. Ali kad ovako govorimo da je to posebni porez, onda se to asocira na akcize, na nešto drugo. Zapravo to je porez na dohodak, samo se nisu uvećale one stope koje plaćamo, nego se to dodalo kao što to recimo lokalna samouprava može dodati prirez. Međutim to nije ni krizni porez, jer za koga je on krizni. On je krizni za državni proračun, jer državni proračun je u krizi i sa takvim dodatnim prihodima se povećava prihodovna strana. Solidaran sigurno nije, jer da je solidaran onda ne bi plaćali taj porez solidarnosti kako vi kažete. Oni koji nemaju čak ni toliko da pokriju primanja, da pokriju minimalne troškove života. Ako su sindikati izračunali da je to nešto više od 6 tisuća i 400 kuna, onda ispod te razine se ne bi smjelo oporezivati, posebno ne ovakvim posebnim solidarnim porezom. Međutim pustimo sada to, ako smo ocijenili da smo u krizi sredinom prošle godine i to konačno priznali i to je dobro, trebali smo tada poduzimati neke druge mjere, i ako se već reagiralo i interveniralo u porezni sustav onda se trebalo ocijeniti koji su rezultati takvih intervencija. Kad imate pad proizvodnje, kad imate pad zaposlenosti, kad imate rast nezaposlenosti, kad vam pada promet i potrošnja a treba uzeti u obzir da u strukturi društvenog bruto društvenog proizvoda u Hrvatskoj značajan udio ima upravo potrošnja i to i opća opća i pojedinačna, onda je trebalo na takav način intervenirati u porezni sustav. Dakle ne uvoditi takav porezni porez na plaće, povećati osnovicu dakle veći obuhvat pa početi oporezivati i one prihode koji se sada ne oporezuju, a koji zapravo imaju oni koji su ekonomski snažniji, moćniji, to bi bilo u skladu i sa našim Ustavom. Trebalo bi i osloboditi dio nekih obveza koje plaća gospodarstvo kako bi mi dali daha u jednoj godini koja je teška za poslovanje, stimulirati one koji ulažu, koji investiraju, i kroz investicije ili zadržavaju radna mjesta ili pak otvaraju nova radna mjesta. Drugim riječima trebalo je možda intervenirati i u porez na dobit, ne, da porez na dobit u toj godini ne plaćaju oni koji investiraju ili zadržavaju dobit, ne isplaćuju dividendu. Trebalo je smanjiti ili ukinuti dio onih 245 tzv. neporeznih davanja koje plaća gospodarstvo. To bi onda bio nešto što bi uvelo dinamiku u gospodarstvo, što bi povećalo gospodarski rast i onda bi tako indirektno povećalo i ne samo zaposlenost, ili zadržalo zaposlenost, nego bi i povećalo prihode u proračunu. Kad sam rekla da znatan udio u BDP-u ima upravo potrošnja, mi smo zapravo smanjenjem potrošnje, smanjenjem kupovne moći smanjili našu proizvodnju i posredno time smanjili i društveni brutoproizvod. Jučer smo čuli na Odboru za financije od gospodina Bohačeka da su izračunali da je to samo ovaj porez utjecao na pad BDP-a za 0,8%. Što se inače dešavalo? Tko je podnosio teret krize? Najviše zaposleni. Njima su smanjivane plaće i pogotovo u realnom sektoru. Najprije su im smanjivane plaće, pa su onda išli na neplaćene godišnje odmore, i na kraju dobivaju otkaze. Teret su podnijeli i poslodavci, jer su zadržavali dugo razinu zaposlenosti dok su to mogli, pa su radili na zalihe, pa su ljude slali na neplaćene godišnje, na plaćene pa neplaćene godišnje odmore, i onda na kraju kad više nisu mogli izdržati davali su otkaze. Da je to točno govori podatak iz siječnja ove godine kad je 18 tisuća ljudi ostalo bez posla. Pa još nekih tisuću 200 u veljači, pa pitanje što će se desiti u 3. mjesecu, u zadnje vrijeme niti naš Zavod za zapošljavanje nije tako ažuran u objavljivanju podataka kao što je to ranije bio. Zato kad sada vidimo zapravo svi vidimo i mi koji smo bili protiv da se uvede ovakav porez, pa i Vlada koja vidi da nema efekte takvoga uvođenja takvih obveza, bilo bi pošteno reći odluka nije bila dobra i treba to čim prije ukinuti. Čini mi se da je u prošloj godini jedna od europskih država uvela takav posebni porez i nakon 2 mjeseca ga je ukinula jer je vidjela da to zapravo donosi više štete nego koristi. Još je ovdje bilo rečeno da da je smiješno obrazloženje da je uvođenje stope, odnosno tog posebnog poreza i povećanje stope za jedan indeks i poen PDV-a zapravo spasilo plaće i mirovine koje se isplaćuju iz proračuna. To je zaista smiješno jer ako idemo pogledati, evo da ne kažete da govorim napamet, ovo je izračunala analitička služba Gospodarske komore, objavljena je i dosada nitko nije demantirao, da je prosječna plaća, između ostaloga ne samo zato što se smanjivao obujam gospodarskog rasta ili gospodarstva nego i zbog kriznog poreza, prosječno je smanjena za 198 kuna. Tih 198 kuna na broj prosječno zaposlenih u prošloj godini je 300 milijuna kuna manje za tih 300 milijuna kuna mjesečno nisu plaćeni ni porezi, ni doprinosi, sve je to nedostajalo u državnom proračunu. Povećali smo stopu za jedan indeksni poen PDV-a, a to vam je 9,5%. Toliko su ljudi manje mogli kupovati. Dakle, ovaj efekat od milijardu i 600 milijuna i plus onih, taj postotak koji je donijela stopa PDV-a zapravo kad bismo stavili u realne okvire jer najveći dio ljudi bi to potrošio i kroz PDV, kroz plaću, kroz porezni doprinos to bi ponovno se vratilo u državni proračun. I možda ono što je najvažnije kada se donosila ova ovakva odluka i ovaj zakon nisu se sagledale posljedice. Niti sada zapravo nema nikakvih razloga da se kaže stanje je bolje i to idemo ukinuti. Jer kad smo to donosili imali smo drastičan pad BDP-a, imali smo pad proizvodnje, imali smo pad zaposlenosti, imali smo veliku nelikvidnost, imali smo velik broj nezaposlenih. Što imamo danas? Isto to, pad BDP-a, pad potrošnje, pad životnog standarda, pad zaposlenosti. U 2 mj. gotovo 20 tisuća novih nezaposlenih. Dakle, niti je bilo logike da se ono uvodi i zato je najpametnije da zapravo ukinemo u cijelosti posebni porez na plaće, mirovine i prihode od samostalnog rada. Da u sljedećoj fazi odmah, eto danas je zasjedanje Vlade, možda na sljedećoj sjednici da nam Vlada predloži i vraćanje stope PDV-a na 22%, ali da i razmisli i predloži da se uvede međustopa i za neke druge usluge i proizvode. Posebno nakon ovakvog drastičnog poskupljenja energenata što su učinile i druge europske zemlje. Uvele su međustopu čak od 5%, mislim s obzirom da mi imamo međustopu od 10% da bi to bilo realno učiniti. To bi bili onda doprinosi smanjenju krize i zapravo povećanju životnog standarda građana. Hvala. 3 ispravka, 3 replike. Prvi ispravak, gospodin zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Ispravljam netočan navod kolegice Zgrebec koja je rekla da HDZ koristi razne nazive za ovaj porez. Ne koristimo mi razne nazive. Upravo različiti nazivi dolaze iz redova SDP-a. Za nas postoji samo jedan naziv za ovaj porez, a to je posebni porez koji se uvodi prema različitim kategorijama građana uvažavajući socijalni položaj, uvažavajući ekonomski status građana. To je poseban porez koji se uvodi na određeni rok, evo ovim današnjim zakonskim izmjenama taj rok i skraćujemo. To je poseban porez koji nije beznačajnim sredstvima napunio i puni državni proračun kako vi kažete u svojim amandmanima. Radi se o milijardu i pol kuna. Nego su to prihodi koji su bili nužni i neophodni u trenutku donošenja ovog poreza za proračun RH. Zahvaljujem. kolegica Zgrebec je navela da nije točno da je ovaj poseban porez spasio plaće i mirovine. To je netočno. Pa ja vjerujem da to kolegica Zgrebec zna da u onom trenutku kada se nažalost proračun nije mogao puniti toliko dobro da bi podmirio sve javne financije, sve javne potrebe. Da je upravo iz sindikalnih redova došao prijedlog da se uvede ovakav porez jer su bili svjesni da neće dobiti plaće, da umirovljenici neće dobiti mirovine. Znači, ti sindikati su bili puno svjesniji od opozicije koja to kritizira. I to je vama potpuno jasno, ovo je samo razgovor radi javnosti. I ovo je interventni dio, porez, i zato ima određen rok trajanja. A ovo što je Vlada učinila pa je ranije to ukinula, pa zašto vi to uzimate za loše? Dapače, trebali bi hvaliti, a ne kritizirati. naime zastupnica je rekla da nije bilo logike da se donosi taj Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke što zaista nije točno. U tom trenutku, dakle u srpnju prošle godine, bilo je bitno donijeti taj porez da bi se stabilizirale javne financije, odnosno da bi mogli financirati i plaće i mirovine i socijalna davanja. To je istina, no nema logike nije bilo logike da u srpnju kada smo govorili o ovom porezu da ste toliko pesimistički govorili o tome svemu što je utjecalo na to da se smanji potrošnja. Da ste drugačije govorili ja vjerujem da ne bi došlo do pada do pada potrošnje. I ono što sam danas već rekla, a to je činjenica da je u ovo krizno vrijeme, da je štednja građana porasla. Prema tome, ali zbog vašeg tog pesimizma ja sam uvjerena i sigurna da je bio pad potrošnje. Prema tome, vodite računa kad govorite ovdje u Saboru o situaciji u Hrvatskoj. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Replika, gospodin zastupnik Marin Jurjević. Hvala. Objektivno stanje, a ne psihološko stanje društva je loše i ne radi se o tome. Vi možete biti psihološki jako tvrdi sada ići kupiti kilo čokolade, ali nemate para, neće vam je dati. Ali sad sam psihološki raspoložen da to dobijem, a imate li novca? Nemam! Pa moramo biti svjesni i postojeće situacije. Najveći problem ove države je u tome što se nalazimo na brodu na kojemu curi na 50 rupa i mi se uhvatili najmanje rupe pa je stalno pokušavamo začepiti, a ne vidimo koja je najveća. Najveća rupa je globalna politika ove Vlade koja ne vidi da jedino otvaranje novih radnih mjesta može spasiti ovu državu, a ne šminkanje i pituravanje toga da izgleda što ljepše kad gubimo radna mjesta. Nažalost, na godišnjoj razini nezaposlenost je obuhvatila sve dobne skupine, ali je alarmantan podatak za svaku Vladu, za svaku zrelu Vladu je to da je recimo u Hrvatskoj evo skupina od 25-35 godina u godinu dana nezaposlenost u toj dobnoj skupini je narasla za 61,7% Sada se ja pitam što napraviti. Da li ovdje pričati kako su psihološka stanja takova da oni doživljavaju sebe kao ljude koji nemaju kruga ili nemaju posla ili početi raditi na tome da se to promijeni. Čini mi se dakle da padamo u jednu tešku da tako kažem onostranost a hodamo po ovome svijetu, da se jednostavno gubimo u maglama, kao da kompletna vlast halucinira. Pa misli da su njihove halucinacije ono što i drugi ljudi vide. A drugi ljudi vide da ne mogu ovako dalje. Kako ići dalje? Sigurno ići ovako. Što se tiče poreza u pravu je Slavko Linić poreze treba udriti onima koji imaju, a ne ciditi one koji nemaju ionako za preživit. **Šeks, Vladimir Pa ja se slažem kolega s vama da ne postoji nikakvih psiholoških razloga da čovjek troši ili ne troši kada nema. I kada vi imate prihode takve da ne možete zadovoljiti niti 50% minimalnih potreba a imate dvoje djece, a jedan od roditelja ne radi, a drugome je perspektiva da će uskoro ostati bez posla, tada on ne može ni štediti niti trošiti, ne može se ni zadužiti. Oni koji su se zadužili i kupili stan sada im banke ga daju na prodaju jer ne mogu uredno plaćati svoje obveze. Ma nema toga optimizma i nema takvih poruka iz Parlamenta, Vlade, politike, bilo koga da vi njega možete natjerati da troši ako on nema. A mi konačno moramo reći da naši ljudi žive u siromaštvu i da iz toga siromaštva neće brzo izaći. Ali način kako se Vlada odnosi prema stanju u državi zaista je ja ne znam što bi čovjek rekao. Ti je šokantno da mi nemamo jedan suvisli prijedlog kojeg bi ovdje raspravili i kojeg bi prihvatili i zaposleni i poslodavci i političari i svi slojevi u društvu. Jer vi možete reći bit će još teže, morat ćemo smanjiti plaće. Ali recite ljudima sutra će biti, za 2 godine, za 5 godina. Ali ovako. Vi govorite isplaćuju se plaće i mirovine, pa i tome će doći kraj. Neće se više ministar Šuker moći zadužiti, pa neće biti ni plaća ni mirovina. Što ćemo onda reći tim ljudima? Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Zgrebec, pa spomenuli ste da je ovaj porez bio krizni za proračun. Sigurno. Porez je uveden jer je stanje proračuna bilo u krizi sigurno. Međutim, ono što je činjenično kriza je bila u punom jeku kada se uvodio taj porez. A što je Vlada do tada učinila da se da se smanje troškovi i ona prethodna Sanaderova i ova od predsjednice Kosor? Ništa se nije činilo. Proizvodnja je također bila već debelo pala. Isto se postavlja pitanje što je Vlada do tada činila da ta proizvodnja ostane i da se riješi pitanje pada proizvodnje. I na kraju što se dešava? Dešava se da novca u proračunu smanjilo da se javio deficit. I umjesto da imamo antirecesijske mjere, politika dovodi i uvodi ovakav jedan porez kojim kojim se treba spašavati kriza deficita. Međutim ne radi se ništa na povećanju potrošnje, ni na restrikciji javnog sektora. I upravo zbog toga kada danas konstatiramo da se takovi porezi nisu trebali uvoditi i da bi se trebalo danas oba ta poreza isto tako ukinuti. To je ono što zastupa SDP i zbog čega smatra da ti porezi nisu se trebali ni uvoditi. Jedino se bojim da ćemo uskoro imati krizu u proračunu, ali tada ne znam koje će mjere Vlada poduzeti i

prouzročila je vlast više štete nego koristi. I to je jedna nepobitna činjenica. Ali to nije samo sa haračem. Svaki puta kada HDZ poduzima mjere da poboljša život građana, mi smo nažalost bliže provalije. I poduzima neke mjere kojima u biti priskrbljuje mrvice a istodobno otvorene su sve slavine gdje nama curi novac. Ja ću samo napomenuti evo jučer smo raspravili Prijedlog Zakona o morskom ribarstvu gdje nama godišnje odlazi zbog toga što Vlada nije uvela ZERP, Talijani nam odnose 350 milijuna eura godišnje vrijednosti ribe. Prema tome, vlast traži evo vidjeli smo iz nastupa kluba HDZ-a, kako mi ne plješćemo vlasti. Dakle, ne samo vlast ponavljam što nije korisna nego je štetna. Ali to nije dovoljno nego bi još da im se mi divimo. Kriza to su uvijek neki drugi nikada oni. A u biti što je kriza? Kriza je nažalost HDZ, vlast koja je opijena sama sobom. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Pa funkcija Vlade kao izvršnog organa jedne države nije samo punjenje proračuna, nije samo redistribucija kroz proračun jednog dijela društvenog proizvoda. I kada dođemo do manjka prihoda, eto mi uvedemo posebni porez na plaće, mirovine praktički prihode onih koji rade, na prihode onih koji rade ili su radili pa su sada u mirovini. Međutim ako već i svedemo funkciju Ministarstva financija samo na punjenje proračuna i tu redistribuciju društvenog proizvoda, onda treba reći da bi možda efektnije bilo da malo bolje to kontroliramo od sive ekonomije do utaje poreza. Eto neki dan objavljeno da su u samo jednoj rutinskoj kontroli utvrđeno, ja kažem rutinskoj a to su redovne kontrole, utvrđeno 2 milijarde i 400 milijuna kuna neplaćenih obveza. Prije nekoliko mjeseci je objavljeno da proračun odnosno da se potražuje oko 11 milijardi kuna različitih javnih davanja. Znate kada dođe do situacije da tvrtka duguje 20, 30 milijuna kuna, a mi smo došli i do preko milijarde kuna kada se govori o INA-i u kojem i država ima značajan svoj ulog i udio vlasništva, onda se postavi pitanje, pa zašto se recimo takvim to ne naplati ili se na vrijeme ne reagira, a istovremeno onima koji imaju 3 tisuće i jednu kunu primanja oporezuje im se dodatno sa 2% poreza. Državni tajnik Ministarstva financija Ivica Mladineo. Izvolite. **Mladineo, Ivica** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Cijelo vrijeme raspravljamo o pravednosti uvođenja i kriznog poreza i povećanja PDV-a. Atmosfera koja nam je bila i početkom godine, znači doći do bankrota državnih financija, državnog proračuna teško je uvest bilo koji novi porez ili povećat stopu poreza u vrijeme koje, ali opravdanost toga, moram kazat da izvršenje državnog proračuna za prošlu godinu da su prihodi naplaćeni sa 99,4%, da su rashodi 99,7%, da je deficit ipak u okviru planiranog. Znači da jedna stabilnost i opravdanost uvođenja ovog poreza, iako moram kazat da je teško donijet odluku uvođenje novog poreza ili povećanje poreza, znači ipak jedno opravdanost se pokazala dobra i znači da se donijela ipak dobra odluka. Jedan odgovor cijenjenoj zastupnici Zgrebec. Ove 2 milijarde i 400 milijuna, nije to jedna akcija nego to je rezultati nadzora porezne uprave koja je milijardu 900 i svi ovi drugi tokom godine, znači da ipak se pojačano radi na

što ću na početku podržati načelnike hvarskih općina i župana Antu Sanadera koji su zatražili da se vrati ukinuta trajektna linije za otok Hvar, a sad ću nastavit s raspravom. čuli smo sa ove druge strane sabornice danas jednu dosta zanimljivu tezu, a to je da je potrošnja pala zato što smo mi eto psihološki djelovali na građane pa da oni zbog toga manje troše. Doduše sad mi na Braču smo poznati kao štedljivi, ali nije to sad toliko bitno. Ta intonacija mi je dosta slična onoj jednoj intonaciji jednog političara s početkom 2000. godine koji je rekao da građani bolje žive, ali da to još ne znaju. A znate kada se krene koristiti takva argumentacija na iskustvu koalicijske Vlade onda vam se obično izgube izbori.

postoji još jedna filozofija koju smo nedavno čuli u jednom od izlaganja premijerke, a koja je otprilike rekla dakle da se ovoj zemlji potrebne reforme, ali da se nitko ne želi odreći jer kad se krene od njih onda se oni ne žele odreći. E sada, iz te rečenice se da dosta zaključiti. Prvo, način vladanja, dakle ispada da cijela država postaje jedno dobrovoljno društvo gdje se ljudi, određene grupacije odriču, ukoliko se ne odreknu da je to onda njihovo. Upravo je Vlada ta koja mora, naravno uz podršku Parlamenta odnosno svoje vladajuće većine odlučiti koje su stvari u ovoj zemlji prioritetnije i kad nema novaca gdje izdvojiti više, gdje izdvojiti manje. Zbog toga Vlada dobija pluseve ili dobija minuse, a očito je filozofija da Vlada treba dobivat samo pluseve prevladala na tome da se nikome ne želi zamjerati. I moram priznat u tom smislu razumijem rečenicu premijerke u Brodosplitu kad je rekla da kurs ne određuje vjetar nego jedra. Nije točno, određuje kormilar odnosno kormilo, a očito tu baš nema ni kormilara a ni dobroga kormila. E sada, zašto se nitko ne odriče? Da bi se ljudi odrekli nečega što im u ovom trenutku po važećim propisima pripada moraju vidjet neki cilj, zašto, čemu to vodi. Zbog čega bi se mi nečeg odrekli, vjerojatno zato da sutra svima u državi bude bolje. Ako ljudi iz sindikata ili iz nekih drugih grupacija to ne vide i ne žele se odreći očito je da ne vide taj cilj. E sada nije problem u tome što oni ne vide to nego se meni čini da više ni Vlada ne vidi u kojem smjeru treba ići i koji je cilj. Pa smo zato u 7. mjesecu uveli krizni porez i kada su i ekonomisti i ekonomski stručnjaci, ali i drugi koji se razumiju u to što će se dogoditi, koji su proučavali to što su druge zemlje napravile rekli da će past potrošnja, da će to ustvari izazvat suprotan efekt, onda se naravno čulo da to nije točno. E sada se vidi i po ovoj reakciji Vlade nakon određenog broja mjeseci da se povlači taj zakon, dakle taj prvi dio iako bi trebalo povuć naravno i ovaj drugi dio kriznog poreza. Vidi se da oni koji su to govorili da su bili u pravu i da to nije bio psihološki rat zato da ljudi manje troše pa da bi se zato manje punio proračun. Ljudi u pravilu manje troše kad manje imaju. No međutim, u javnosti ovaj krizni porez nije dobro primljen, to je sasvim jasno. Ja izbjegavam koristit izraz harač u ovome izlaganju, izbjegavam ga koristit da me se ne bi optužilo da koristim turcizme… … /Upadica se ne razumije./. Harač. Gospodin Kunst je danas nas nekoliko puta informirao što to znači, ima na wikipediji, ima još nekoliko značenja. Ali taj harač je pružao i osobnu sigurnost, taj harač u srednjevjekovnom Otomanskom carstvu, a ovaj krizni porez kojega su neki nazvali tako kako sam rekao da su ga nazvali nije pružao i to je bitna razlika. Dakle, on je bio još gori od tog poreza, to sam htio reći. I zato, kolegice i kolege, kako smo mi imali naravno različita imena, što je naravno u političkoj borbi u javnosti dozvoljeno, nije to bila neka uvredljiva riječ harač, ja mislim da ustvari bi najbolje ime za ovaj krizni porez bio krizni poraz zbog toga što je Vlada izgubila bitku sa krizom, a svojim idejama da samo uzme građanima, stavi ruku u džep je pokazala da nema nikakvih drugih ideja i zato građani naravno očito ne žive bolje, ali oni znaju a ne žive bolje za razliku od onih drugih. Zahvaljujem. uključen./… četiri replike, ali još dvoje dok sam, dok je jedan kolega tu zastupnik samnom razgovarao su javili, su podigli pločice, a nismo iz registrirali, pa molim poštenog nalaznika tih pločica da se jave koji su osim ovih koje ću, koji su digli pločice, koji su zabilježeni zastupnici Borzan, Vidović, Šolić, Bodakoš, još je dvoje bilo. E vidiš kako je to poštenje. Onda je, da, i još netko je bio. Nije bio? Kolegice Antičević niste li vi bili slučajno? Tko Kerum? Šta? Dobro, gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa vi ste kolega Bauk upozorili na jednu novinu ovdje koju smo danas čuli, osim ovog radovanja koje je narod iskazivao prema ovome porezu kako se on god zvao, a to je dakle da zbog pesimizma građani nisu mogli kupovati ili da je pala potrošnja. Tako vidite ovih 87 tisuća 720 ljudi koji danas manje radi u Hrvatskoj nego što je radilo kada je porez uveden, mogli su praznog novčanika otići u trgovinu ali prepuni optimizma i zatražiti kruh i mlijeko i doći vjerojatno na blagajnu i reći gledajte nemamo novaca jer nemamo posla, jer smo zbog kriznog poreza ostali bez posla, ali imamo prepuno optimizma, pa dajte nam tu košaricu onda besplatno da možemo otići doma i nahraniti djecu. Tako eto umjesto da imaju ti nezaposleni, tih 87 tisuća, 60 tisuća ljudi koji radi i ne prima plaću nemaju nikakav razlog za pesimizam, jer prema receptu HDZ-a u trgovinama se od danas može kupovati sa optimizmom. Keš, čekovi, kartice i optimizam. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Gospodine Mršiću, kažu, dobro obaviješteni kažu da su ustvari pesimisti dobro obaviješteni optimisti, ja mislim da su naši građani dobro obaviješteni i da su upravo zbog toga pesimisti, ali naravno imaju načina kako da postanu optimisti, a to će pokazati na izborima kad god se oni održe. Zahvaljujem. **Borzan, Biljana (SDP)** Pa evo kolega Bauk, spomenuli ste da ne želite koristiti riječ harač,

biti i koristan, odnosno ne ovaj krizni porez, nego svaki porez može biti koristan ako se ulaže u prave stvari, donese na pravi način i u pravo vrijeme, ali kako je ovo sve napravljeno na način da je pogoršalo stvari u Hrvatskoj ja ne vidim zaista bolji izraz nego hadezarina kao jedan pogrdan izraz sjećanja na ono što je HDZ napravio s ovim porezom našim građanima. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolegice trebamo biti malo korektniji i ne vrijeđati. Ne smijete i ne možete, nemate pravo vrijeđati ni Hrvatsku demokratsku zajednicu, ni jednu političku stranku. To je uvredljivi način govora i toga se treba kloniti. Kolega Bauk, izvolite. Kolega Bauk, izvolite. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Mogu ja gospodine, evo ja bih ispravio jednu nekorektnost a to je mislim da ipak treba onda dodati HSS-arina, HSLS-arina, SDS-arina i sad ne znam da ne uvrijedim manjine, da nekog ne preskočim bilo bi predugo, jer šteta je da samo HDZ dobije zasluge za taj potez, imaju one koalicijske partnere koji zajedno s njima su zaslužni za to, evo pa da dopunim i da ne budem nekorektan prema drugim strankama koalicijskih partnera gospodine potpredsjedniče. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Očito na vas nije ovo moje upozorenje pozitivno djelovalo. Teško, ali. Gospodin zastupnik Kolega Bauk, mene čudi pa ću reći tezu koju sam mislio u raspravi iskoristiti, da ju malo šire elaboriram, mislim da je to jasno. Ne povlači HDZ ovaj zakon zato što je uvidio svoju pogrešku, zato što su ga uvjerili stručnjaci, znalci itd. što su izračunali. To nije razlog. Ključno je kolegice i kolege i građani, ključno je ovo u idućih 2 mjeseca HDZ-ova Vlada uvodi ukidanje regresa i božićnica jest jednako 600 milijuna kuna i smanjenje tzv. privilegiranih mirovina to je negdje oko 7 milijardi 200 milijuna kuna u čemu invalidske, braniteljske mirovine participiraju s 5 i po milijardi, 15% niže to je milijardu i nešto kuna. Milijardu i 600 kuna će se nadomjestiti novim nametom građanima ove zemlje i sva tajna je u tome. Povežimo ovu priču sa tzv. registrom hrvatskih branitelja, sa tom paljevinom …/Govornik se ne razumije./…, tom pričom koja se otvorila, stvari će biti jasne. Dakle ovdje nije riječ ni o kakvom priznanju greške, ovdje je riječ o stvaranju pretpostavke za nove namete građanima Hrvatske. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. i prikazati i odglumiti sa onima koji danas istina teže žive u ovo recesijsko vrijeme. Ali gospodo iz SDP-a da vas podsjetim, ovo vam pada u vodu. Da vi to želite iskreno, onda bi vi danas u gradu Zagrebu, a u gradu Zagreba živi trećina hrvatskog naroda, u ovo recesijsko vrijeme smanjili ili skinuli prirez od 18%, ja ću vas samo podsjetiti da grad Pakrac koji je bio porušen u Domovinskom ratu ima 0% prirez, a vi gospodo SDP u gradu Zagrebu 18%. Kako bi to nazvali? Ja neću upotrijebiti riječ koju ste vi upotrijebili za 2% ovog poreza koji se mora uvesti. Gospodo iz SDP-a vi cijelo jutro, cijelo jutro širite pesimizam i govorite neistine. Hoćete sakriti uporno sve one dobre mjere što je Vlada u ovoj teškoj situaciji odradila za hrvatski narod. Vi želite samo jedno, želite vlast. A vi ste svoju vlast i svoje namjere prema hrvatskom narodu pokazali od 2000. do 2003. godine kada ste stvarno u Hrvatskoj stvorili sirotinju, omalovažili mnoge koji su stvarali ovu Hrvatsku. Ali i danas to pokušavate. Isto u tu populaciju unijeti nemir, ali neće vam to uspjeti.

Dakle kao prvo, što se tiče ovih prireza, evo tu mi je predsjednik Odbora za lokalnu samoupravo reklo da je ove godine 7 gradova u kojima je HDZ na vlasti uvelo prirez pa tu vašu komunjariju njima prebacite slobodno. A vi nećete doći na vlast u Gradu Zagrebu sljedećih jedno 5 izbornih ciklusa prema tome nemojte se više toliko truditi. Ako imate nešto reći Gradskoj upravi imate mjesni odbor gradski kvart Brezovica pa idite odatle pa možda jednog dana i uspijete doći. A sasvim sigurno dobacivanjem iz klupe u Zagrebu nećete pobijediti na izborima to vam je vrlo vjerojatno. A što se tiče ovoga svega što ste rekli da se mi solidaliziramo s onim koji loše žive, to je točno. To je u osnovama socijaldemokracije, ne morate nas učiti socijaldemokraciji. A još ste nešto govorili, evo nisam uspio sve zapamtiti, ali ne sumnjam da su vam to građani dosta dobro primili i da ste zbog toga podigli rejting svojoj stranci ovim istupom i ja vam želim još dalje da to nastavite. Zahvaljujem.

Hrvatskog sabora. Pa gospodin Bauk, on se žuri istina Bog ne znam kuda, ali pitanje njegove, odnosno izjave vladajućih da se ne troši zato što mi iz SDP-a govorimo o krizi da sijemo pesimizam itd., mislim da je to još, gospon Bauk, jedna od zamjena teza. Sigurno kao što se i danas od strane vladajućih isto tako govori kako je bilo dobro i veselo kad se uvodio krizni porez, a isto tako i danas se isto govori kako je to i dobro kad se Ali, u međuvremenu su se dešavale mnoge teške stvari pa je recimo zatvoreno 10 tisuća trgovačkih obrta, 1152 trgovine. Postavlja se pitanje koji su razlozi tome? Da li ovog pesimizma ili pada kupovne moći ili zato što se izgubila želja ljudi za kupovinom što se priča da se ne treba trošiti? Isto tako pitanje novca, odnosno povećane štednje, sigurno je vezano zato što ljudi se boje krize, odnosno ne znaju što ih očekuje, a posebno kakav novi porez se može javiti. Zato mislim da bi trebalo priznati od strane vladajućih ovu pogrešku sa kriznim porezom, prionuti novim akcijama, akcijama koje nudi i oporba, mislim da u ovim diskusijama ih je već dosta bilo, posebno od našega predstavnika kluba, a isto tako učiniti konkretne korake za spas gospodarstva i bolji život građana. Jer jedino pod tim uvjetima moći ćemo dalje egzistirati bilo tko bio na vlasti, ali ljudi očekuju da se nešto konkretno napravi. Hvala lijepa. Odgovor na repliku. tuđima,a oni drugi na svojima, ali priznat će se greška. Znate kada? Priznat će se isto onako kao što se sad priznaju sve greške Ive Sanadera. Dakle, jednom kad bude, kad se stvore uvjeti kako se to kaže da se može nešto napraviti onda će se te greške priznati, a dotada da sad pitate njih tko je bio premijer prije Jadranke Kosor pola ih se ne bi sjetilo, a pola bi o tome govorilo loše osim njih 4, 5 pa dobro nećemo sad ulaziti u to. Zahvaljujem. Gospodin zastupnik Boris Kunst, izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Pa evo imali smo prilike cijelo prijepodne slušati jedan SDP-ov igrokaz, mogli bi ga nazvati meksičkom sapunicom, kako god hoćete, o velikoj brizi za socijalne kategorije ovog društva. I to bi sve bilo uvjerljivo da upravo ta struktura koja je danas ovdje diskutirala nije imala priliku biti na vlasti i pokazati kako su oni bili socijalno osjetljivi za svoje vrijeme. Znate, da je onih 2 milijarde kuna sada kojih je ova Vlada morala isplatiti državnim službenicima i namještenicima upravo iz razloga što vi niste poštivali njihova materijalna prava nego ste donijeli odluku, a kasnije se vidjelo da ste to prisegnuli prema MMF-u i Svjetskoj banci da nećete poštivati, i jednostavno na taj način oštetili ovu vlast koja ja morala nadoknaditi temeljem sudskih sporova te novce. Da je možda tih 2 milijarde možda ova Vlada ne bi morala uvesti ovaj krizni porez. Možda bi joj te 2 milijarde bile dostatne. Ali sada kada ova Vlada ukida taj poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke tada eto vi se ponovno bunite. Vi ste opet protiv, ali zašto ste protiv? Pa upravo ste zato protiv jer to ukida ova Vlada. Vi bi bili za da još ima veće namete jer bi onda vi prikazivali da je još gora situacija. Da ova vlast ne valja da bi vi trebali što prije doći na vlast. Znači, jednostavno izvrćete teze kako vama paše u kojem trenutku. No, činjenica je da je upravo ova Vlada, prije svega, pokazala da je odgovorna. A odgovorna pokazala je da je u tome što je rekla da je ovo porez koji ima privremeni karakter. Ona ga čak ukida 6 mjeseci prije. To znači da će do zakonskog roka ukinuti i onih 4% o kojima ste vi danas govorili. Ja očekujem da će možda to biti prije. No, činjenica je da upravo 720 tisuća zaposlenih i 190 tisuća umirovljenika o kojima ovdje danas ste govorili više od 01. srpnja neće morati plaćati taj porez i za toliko će im biti veće mirovine i plaće. To je činjenica. Tako da od 1. srpnja ove godine poseban porez neće plaćati milijun 295 tisuća zaposlenih, neće plaćati milijun 60 tisuća umirovljenika. Kada bi to pretvorili u neke postotke onda bi vidjeli da je to 90% zaposlenih i 90% umirovljenika neće više morati plaćati nikakav porez, što se tiče ova dva zakona o kojima danas govorimo. No to vas ne interesira i nije bitno. Poseban porez na plaće plaćati će oni o kojima ste vi danas upravo govorili da njima treba uzeti. Znači oni koji imaju veća primanja od 6 tisuća kao što ste rekli da sindikalna košarica pokazuje da je to jedan minimum za preživljavanje iako dobro znate da ovisno koji sindikat radi tu sindikalnu košaricu, jer nažalost ni za vrijeme vašeg mandata nije definirano jedno pravilo na koji način se izračunava ta sindikalna košarica, nego je svaka središnjica izračunava sebi pa su onda različiti iznosi, ovisno tko izračunava. No, da podsjetimo se o ovom Zakonu o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke koji je imao sigurno za cilj ublažiti i što je ustvari i uspio, ublažiti smanjenje planiranih prihoda u državnom proračunu. I podsjetit ću vas da upravo i od strane sindikata je došao prijedlog kako bi se trebao uvesti taj porez da se omogući isplata. Znači financiranje svih onih javnih potreba iz proračuna da se omogući isplata i plaća i mirovina ljudi jer su znali da nažalost ovaj plimni val svjetske recesije koji je započeo u svijetu i Europi prelio se i u Hrvatsku. I tu nije bilo moguće izbjeći te negativne gospodarske tokove sa svjetskih financijskih tržišta, nego se jedino moralo pribjeći ovakvim interventnim mjerama. Isto tako dobro znate koliko je novaca prikupljeno. Da je preko milijardu i 676 milijuna prikupljeno temeljem ovog poreza i da i da su upravo ta sredstva itekako bila značajna da se ne naruši dinamika isplata plaća, mirovina itd. svih onih javnih davanja iz proračuna. Isto tako ću vas podsjetiti da je Vlada Republike Hrvatske provodila selektivnu štednju uz punu socijalnu osjetljivost. Nije intervenirala jednostrano niti u jedan propis kojima su bila uređena socijalna prava, a nije ukinula niti jedno materijalno pravo koje je bilo uređeno kolektivnim ugovorom. Za razliku podsjetit ću vas obzirom da brinete da brinete itekako o tim jadnim radnicima i umirovljenicima, da ste vi jednostrano smanjivali plaće i ukidali i nepoštivali kolektivne ugovore, mijenjali zakone, smanjivali prava itd. podsjetit ću vas na vrijeme dok ste vi bili na vlasti. Onda niste imali ovako veliku socijalnu osjetljivost upravo prema tim kategorijama. A kasnije kao što smo čuli, a mi nismo znali ste se obvezali prema Svjetskoj banci da nećete poštivati socijalna i materijalna prava radnika i umirovljenika. Vjerujem da ćemo preživjeti i ovogodišnju recesijsku pijavicu, jer znate i ja a i većina od vas koji ovdje sjedite, sjećate se da smo preživjeli mnoge periodičke periodičke gospodarske i socijalne turbulencije pa i u onoj ranijoj državi pa i u ovoj sada. I da nam nikada nije bilo lagano i nije uvijek bilo lako. Ali da je isto bilo tako u svakoj takvoj situaciji dežurnih katastrofičara koji su uvijek prognozirali slomovi, bankrote, propasti države, ne znam što na taj način pokušavali su se nekako dovinuti onoj kategoriji za koju oni drže da bi ih najbolje mogla podržati na izbore. I vi bi htjeli normalno na taj način što prije doći na vlast. No nažalost od toga ništa. Jer mislim da ovu priču vašu prozreli su građani prozreli su ja bih rekao čak i ptice na grani. Tako da ova lažna briga o tim socijalnim pravima ljudi više ne pali. Ja bih vam povjerovao da vi niste bili na vlasti i da niste imali šansu sve ovo što danas pričate učinili vi. Tada bi vi za mene bili dosta uvjerljivi. A kada ste imali priliku onda ste radili sve suprotno od toga. I najviše ste oštetili radnike tada u njihovim pravima što se tiče zakonskih prava, što se tiče materijalnih prava što se tiče mirovina itd. Tako da vjerujem da ćemo mi preživjeti i ovaj period ove teške socijalne probleme uspjeti riješiti. No ne trebate uzalud, širite paniku, sijete strah jer nema razloga ni potrebe. Morat ćete pričekati izbore, a ja mislim da su vas itekako građani dobro pročitali koji je vaš osnovni smisao smisao i cilj tolike brige za njihove socijalne i neka druga prava. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Nekoliko replika. Prvi gospodin zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo rasprava uvaženog kolege Kunsta potaklo me da se prisjetim događanja koja su se u hrvatskoj javnosti dogodila nakon uvođenja ovog poreza. Naime, veliki dio hrvatske javnosti predvođeni jasno oporbom pokušao je je na čelu sa SDP-om, pokušao je ukazati na neustavnost donošenja ovog zakona. Čak se i tadašnji predsjednik Republike podnio je zahtjev za ocjenu ustavnosti ovog zakona. Ja moram reći da je Ustavni sud nakon jedne cjelovite rasprave u kojoj su bile uključene gotovo sve relevantne institucije u Hrvatskoj donio odluku da je ovaj zakon bio ustavan s jedne strane, a što je vrlo važno da je cilj kojeg je Vlada utvrdila donošenjem ovog zakona u prvom redu bio legitiman. Pa ću dati nekoliko bitnih navoda iz te odluke Ustavnog suda koje mislim vrlo detaljno pogađaju u bit donošenja samog zakona i njegovu opravdanost. U prvom redu "Ustavni sud je ocijenio da zakon ima legitiman cilj, a to je očuvanje stabilnosti financijskog sustava u uvjetima gospodarske krize i to djelovanjem na prihodovnu stranu državnog proračuna u kratkom vremenu bez koje mjere država ne bi uspjela obavljati Ustavom utvrđene zadaće". Drugi bitni navod Ustavnog suda govori da je on ocijenio kako je uvođenjem posebnog poreza predstavlja jednu od niza mjera gospodarske politike hrvatske Vlade, a koje je Vlada poduzela u cilju prevladavanja postojeće gospodarske krize i to više puta smanjenjem plaća dužnosnicima i direktorima javnih poduzeća, smanjenjem povlaštenih mirovina, brojne mjere štednje na svim razinama, povećanje stope PDV-a itd. Nadalje, "Ustavni sud je ocijenio da je zakon u skladu sa ustavnim načelom jednakosti i pravednosti te načelom kojemu je svako dužan sudjelovati u podmirivanju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima što se posebno odnosi na izvanredne situacije kakva je ova u kojem je donesen ovaj zakon" Prema tome, podržavam ovo što je Vlada predložila jer je upravo u samom zakonu bilo rečeno da će zakon biti ograničenog roka i u tom roku Vlada i donosi odluku kojom ukida ovu nižu stopu Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Pa kolega Bačić vi ste to dobro primijetili da je ova Vlada to donijela legitimno, da nije donijela ovaj zakon jednostrano, da nije nijedno socijalno ni materijalno pravo ukinula jednostrano, što je učinila upravo SDP-ova vlada u ono vrijeme kad su oni brinuli o radnicima i umirovljenicima pa su odmah smanjili plaće pa odmah nisu poštivali kolektivni ugovor. Kasnije normalno, ova Vlada je 2 milijarde kuna trebala keširati jer su radnici tužili i dobili sporove. Tako da je to bila briga jednostranog tako smanjiti prava radnicima i umirovljenicima pa su onda u drugi porezni razred prebacili radnike koji su u stečaju tako da ne bi se mogli ti jadnici koji su ostali bez posla tada prvi naplatiti nego tak ako će bit i kada, što obično nije nikada bilo. Tako da je otprilike to bila ta velika briga današnjih evo srcedrapajućih ovdje izjava o tim radničkim pravima tako da je to jedna lažna predstava koja trebala bi imati za one ljude koji su zaboravili vlast iz 2000. do 2003. godine kad se dokazala što ona misli o radnicima i umirovljenicima na način da im itekako reže prava. Pitanje je što bi oni sad učinili da su oni bili u toj poziciji. Pitanje je dal bi ovakav porez bio, možda bi bilo još nešto gore, ali eto oni su u poziciji sada da samo kritikuju jer nažalost već su dokazali svoje rezultate. Gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Pa kolega Kunst upravo ste nas dobro podsjetili na ova nedavna vremena hrvatske prošlosti kada je ovu zemlju vodio SDP sa svojim koalicijskim partnerima. Očigledno da to ne zaboravlja hrvatski narod, hrvatski građani niti umirovljenici niti učitelji niti profesori, djelatnici u školstvu, djelatnici u zdravstvu, u policiji, u Hrvatskoj vojsci, svi oni koji su doživjeli te revolucionarne promjene upravo na svojim plaćama, na svojim mirovinama dolaskom SDP-a na vlast i ne vjerujem da će skoro zaboravit upravo tu nedaleku prošlost i ta događanja koja su bila, da će hrvatski građani puno lakše podnijeti ova minimalna porezna opterećenja kroz posebne poreze evo o kojima i danas govorimo i jedan ukidamo kako bi pomogli Hrvatskoj državi da prebrodi ovo ne jednostavno gospodarsko stanje u Hrvatskoj, u Europi, u svijetu. Puno lakše će zaboravit i prebrodit upravo ova događanja nego ona iz vremena SDP-a sa početka 2000. Na kraju podsjetit ću i na ono što smo doživjeli u jedinicama lokalne samouprave u tom razdoblju upravo na područjima posebne državne skrbi gdje je ta skrb trebala biti istaknuta prema gradovima i općinama ratom stradalim područjima. Znate na koji način smo doživjeli pomoć i skrb od tadašnje vlasti SDP-a? Na način da je povrat poreza građanima išao ne kao dotad i danas i poslije tih godina vlasti sa stavke državnog proračuna nego sa stavke gradova i općina. Gradovi i općine su sa svojih proračuna vraćali povrat poreza građanima. Događalo se po 2, 3 mjeseca da su gradski i općinski proračuni u potpunoj blokadi. Evo i to je jedan pokazatelj na koji način je posebno skrbila SDP-ova vlast i prema građanima i prema jedinicama lokalne samouprave u svom vremenu. Ne ponovilo se. potaknuo da i ja u jednom dijelu svoje replike potvrdim zapravo njegova ispravna razmišljanja i uvjeta radi kojih je i zakon donesen, a cijelo jutro čujemo i oporba se ponaša kao da ne zna da je to zakon koji ima svoje privremeno trajanje, to znači do 31. prosinca ove godine. Jednako kao što moramo naglasiti da je zapravo pad gospodarske aktivnosti postavio pred javne financije nove izazove, a dužnost javnih financija je zapravo provesti preraspodjelu, alokaciju i stabilizaciju s tim da se Vlada vrlo kvalitetno rukovodila izmijenjenim uvjetima. Tako se može i na taj način prebroditi trenutačna situacija i osigurati uvjete za oporavak i rast uz najmanje moguće društvene troškove koji zapravo razumijevaju i uvažavaju najosjetljivije skupine. Čuli smo također i kroz repliku gospodina Bačića i nije na odmet i naglasiti da su ukupni rashodi Državnog proračuna za 2010. godinu za 904 milijuna kuna viši u odnosu na plan iz 2009. godine, jednako kao što treba reći da je proračunska potrošnja u 2010. godini smanjena za milijardu i 400 milijuna u odnosu na 2009. godinu. Hvala lijepa. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Kunst, s pravom ste nas podsjetili na vrijeme kad je SDP vladao državom i ukidao socijalna prava, dovodio radnike i sve one koji su zaposleni u javnim službama do jedne situacije koja nije bila izdrživa što je kasnije rezultiralo brojnim sudskim prijavama koje kasnije kad je HDZ došao na vlast morala plaćati iz državnog proračuna vlast HDZ-a. Samo da vas podsjetim, za školstvo preko milijardu kuna, milijardu i 200 milijuna kuna zaposlenicima u školama. Možete vi mahati prstom, ali to su činjenice, ne možete od toga bježat. Druga stvar, jasno ste rekli koja bi bila vaša strategija prije godinu dana kad je kriza počela u Hrvatskoj, kad je vaš glavni strateg ekonomski kolega Linić rekao da u javnim službama, što znači u bolnicama, u školama, u carini, u policiji itd., da ima 50 tisuća zaposlenika viška. To ste rekli, rekli ste da bi 50 tisuća ljudi izbacili na ulice. To su bile vaše poruke kako bi vi rješavali krizu u Hrvatskoj. Današnji broj nezaposlenih koji je narastao na 320 tisuća koje nitko ne osporava je rezultat krize, ali gospodarske svjetske krize koja je obuhvatila i Hrvatsku. U vaše vrijeme je bilo 390 tisuća nezaposlenih, 390 i to najmanja, bilo je i 420. Bez krize, bez ikakve krize imali ste 390 tisuća nezaposlenih. Pa o čemu mi govorimo? Druga stvar, Vlada je itekako bila osjetljiva jer sada nakon ukidanja ovog prvog poreza, rekao bih od 2% samo 380 tisuća građana će biti obuhvaćeno ovim porezom koji ostaje na snazi od 4%. To su dakle oni koji imaju primanja veća od 6000 kuna, dakle samo 380 tisuća onih ljudi koji imaju primanja veća od 6000 kuna. Dakle, itekako se mislilo na ovaj socijalni dio i naravno da je ova mjera Vlade dala rezultate jer je uspjela pokrit onaj dio koji je vezan za isplatu mirovina, za isplatu plaća. Dakle, uvela je jednu mjeru koja je dala dodatnu sigurnost svim zaposlenicima. Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Matušić, točno, vi ste potpuno u pravu pa znate kad su smanjivali plaće. Pa recimo evo samo jedan detalj kojeg sam se sad prisjetio, kad su carinici štrajkali, ja sam eto imao priliku i voditi taj štrajk, i onda je tadašnji ministar financija poslao okružnicu, tadašnji ministar financija poslao okružnicu svim carinskim ispostavama u Hrvatskoj zato jer je bio veliki pritisak iz Slovenije jer nisu mogli kamioni radi štrajka, otvorite granice neka svi uđu, tada smo intervenirali kod tadašnjih predsjednika vlade i predsjednika države pa čekajte pa ne možete granici otvoriti, pa to bi bilo van svake pameti, znate što možete onda ajde je ministar financija tadašnji povukao tu svoju okružnicu koju ja još sad imam, čuvam za uspomenu itd. Tako da je opća panika bila kad su se tada radnici pobunili, a sada dizati radnike na bunu. Kako je to jednostavno. Jer vidite koliko to malo treba, pa onda sve negativno pretvarate, a dok ste bili na vlasti onda je bila panika grda. Hvala. Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ma kolega Kunst hvala vam što ste nas podsjetili na 2003. Ja sam bila profesorica i pročelnica i ostalo je dosta duga među prosvjetnim djelatnicima neisplaćenog, a bilo je kažete i 390 tisuća nezaposlenih. Rekli ste kolega Kunst da je ovaj poseban porez potakao i sam sindikat, neki sindikalni predstavnici, i cijelo vrijeme kolege iz oporbe žele namjerno iskriviti ovdje moje riječi kad sam kod ispravka netočnog navoda željela istaknuti da su naši građani svjesni situacije u kojoj je ova zemlja i oni ne žele ispolitizirati ovu situaciju. Oni očekuju od svih nas da nađemo rješenje. Jedno od rješenja bilo je uvođenje posebnog poreza, kao što je i sada u ovom trenutku osjećaj da dio tog poreza treba ukinuti, i to ukinuti 90% naših građana, dakle samo 10 onih posto koji imaju, koji mogu platiti taj porez plaćat će od 1. srpnja tja porez. I zato sam rekla da naši građani u konačnici, oni koji žele ovoj zemlji dobro, shvatili su situaciju uvođenja kriznog poreza. To su bile moje riječi kod ispravka netočnog navoda. kolegice Ivanka, ma nisu vas oni krivo shvatili, oni su vas dobro shvatili, ali je to njihov igrokaz radi javnosti bio, pa cijelo jutro vodi se taj jedan igrokaz da bi se pokušalo na neki način javnosti se prikazati, oni su veliki dušobrižnici o radnicima, umirovljenicima, a ovi ostali ma kakvi, vidite bagra koja smatra da se vi veselite ako im se diže porez. eto ja jedino mislim da nas podržava kolega Stazić, on cijelo vrijeme drži prst ovako, pa vjerojatno i radi i gipsa još, malo sam se našalio, a vjerujem da nas podržava a što se tiče normalno ukidanja ovih 2% kriznog poreza.

vaše rasprave ali i prijašnjih rasprava danas smo s ove strane mogli čuti da su prozirni oni koji danas predlažu ukidanje Zakona o posebnom porezu, koji je uveden zbog prevladavanja financijske i ekonomske krize sa ograničenim rokom trajanja. ja mislim da su prije prozirni oni koji danas hine brigu za osiromašene radnike, a znamo kad su bili na vlasti da su uveli zakon o radu koji je toliko obespravio ove radnike, pretvorio ih je u gotovo u roblje sa nikakvim pravima, skinuli su mnoga, mnoga druga prava o kojim vi ste jako dobro upoznati i znate i pamtite ta vremena i mislim da su oni toliko prozirni da će radnici prozrijeti pa i više nikad ne dovedu da vode ovu državu.

Evo slažem se s vama kolega Kunst kada ste u svojoj raspravi rekli da SDP danas cijelo jutro radi predstavu ovdje u sabornici, samo što ste zaboravili reći da su jako loši glumci, ali jako vam je loša i režija gospodo iz SDP-a. Da je to tako ja ću vam potvrditi. Vidite u gradu Zagrebu sada u ovo vrijeme, kada je recesija i kada se teško živi, SDP kupuje za 14 milijuna vozni park i to vozila terence prve klase, ja ne znam možda će doći u Brezovicu jer tamo trebaju terenci jer su rupe do koljena i trošite novac građana grada Zagreba na svoj luksuz, a zar se ne bi vi sjetili da pomognete narodu u gradu Zagrebu i da smanjite prirez od 18% pa bar 5%. Međutim vi glumite i dalje, ali ja mislim da će vas narod hrvatski shvatiti i da vas je već shvatio. Hvala lijepa. Pa evo činjenica je kolega spomenuli ste normalno porez krizni, možemo ga nazvati i poseban i krizni porez i taj porez naši stanovnici sa puno razumijevanja shvatili, kao što su shvatili Nijemci uvođenje kriznog poreza i mnogi drugi u Europi jer je država poslodavac, država mora ispunjavati obaveze prema zdravstvu, prema školstvu, prema vojsci i policiji, dakle prema svima i to ova Vlada radi. I upravo zato sa druge strane čujemo toliko toliko riječi protiv jer oni to nisu radili. To je činjenica. E sad mogli ste puno puta primijetiti uzvik na kraju e prijevremeni izbori evo nas, ali prije tog moramo napraviti zamračivanje. Zašto zamračivanje? Zato da ljudi ne prepoznaju da vam se nudi ona ista ekipa koja je bila od 2000. do koja je izvanredno živjela za razliku od naroda, koja je primala milijune eura, ja vjerujem ne samo za …/Govornik se ne razumije./… nego vjerujem da će jednog dana i čini mi se firma …/Govornik se ne razumije./… ako se zove koja im je uvalila nagibne vlakove, jer vjerojatno će i oni imati ispovijed jednog dana i onda ćemo čuti tko je u ovoj zemlji živio dobro, tko je živio loše, tko danas može pričati u ime sirotinje, a zamračio je milijune i milijune eura. Hvala. **Šeks, Pa kolega Markovinović, ja vas u svemu podržavam i mislim da sam na pravom tragu da nas kolega Stazić podržava isto. I zadnja replika, gospođa zastupnica Vesna Buterin. **Buterin, Vesna (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kunst vi ste u svojoj raspravi rekli zapravo da je prilikom donošenja ovih zakona već tada rečeno da su oni privremenog iako bih ja ovdje danas htjela podsjetiti da smo zapravo već i tada iz redova SDP-a mogli čuti da se jednom doneseni porezi zapravo više neće neće ni ukinuti. Činjenica je da je taj zakon, što je naravno netočno, danas vidimo iz prijedloga ovih zakona o kojima raspravljamo, činjenica je zapravo da su ovi zakoni doneseni u teškim uvjetima kada se trebalo kada je prioritet bio stabilizacija javnih financija. Naravno, najavljeno je da će se taj porez ukinuti kada se za to steknu uvjeti. Evo, upravo ja bih rekla da se tu pokazuje odgovorno ponašanje Vlade na čiju se inicijativu danas i raspravlja o ukidanju niže stope posebnog poreza. posebnog poreza. Međutim, tijekom cijele rasprave, dakle iz kluba SDP-a, možemo i danas vidjeti da čak ni to ne odgovara SDP-u, a što bih ja zapravo ovom prilikom rekla da su samo dokazali da je to još jedno njihovo najevidentnije politikantstvo. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Prekidam raspravu, nastavak u 15 sati sa raspravom gospođe zastupnice Tanje Vrbat sa nadom da će, budući da su brojni zastupnici HDZ-a iskazali očekivanje da će ih zastupnik Nenad Stazić podržati. Ja se nadam da ćete kolega Stazić vi ispuniti povjerenje koje vam je dato. Hvala